Der foreligger to permisjonssøknader: – fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Eirin Sund fra og med 10. desember og inntil videre – fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om permisjon for representanten Eirik Sivertsen i dagene 11. og 12. desember for å delta i internasjonal arktisk konferanse i forlengelse av den 21. partskonferanse under FNs klimakonvensjon og det 11.

Øystein Langholm Hansen er til stede og vil ta sete. Representanten Ingvild Kjerkol vil fremsette et representantforslag.

Ruth Grung, Tove Karoline Knutsen, Line Kysnes Vennesland og meg selv sette fram et forslag om et løft for norske biobanker.

(H) [09:03:53]: Det er behov for en oppklarende kommentar omkring et av voteringspunktene under voteringen her i salen i går. Det viser seg at det ved en inkurie er blitt en teknisk feil i innstillingen fra familieog kulturkomiteen. B IX er tatt inn som et flertallsforslag sammen med et annet forslag, men det riktige skulle være at det forslaget kom fra en enstemmig komité. Dette skapte forvirring under voteringen. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne, som stemte imot, skulle også ha stemt for forslaget. Det skulle altså være et enstemmig storting som stemte for IX. med den presiseringen skal nå også alle trøndere i alle partier kunne ta juleferie med rak rygg. Presidenten: Det gleder presidenten. Da konstaterer vi at representanten Harberg har redegjort for stemmegivningen i gårsdagens møte.

Som en følge av dette vil presidenten foreslå at møtet settes igjen kl. 15.30 og fortsetter til dagens kart er ferdigbehandlet. Ingen innvendinger er kommet mot presidentens forslag, og det anses vedtatt.

4. Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2015 under Forsvarsdepartementet (ekstraordinære utgifter i Sjøforsvaret og Luftforsvaret)

Fremskrittspartiet 20 minutter, Kristelig Folkeparti 10 minutter, Senterpartiet 10 minutter, Venstre 10 minutter, Sosialistisk Venstreparti 5 minutter og Miljøpartiet De Grønne 5 minutter. I tillegg fordeles totalt 15 minutter til medlemmer av regjeringen.

I Norge har vi bred enighet om hovedlinjene i utenriks- og forsvarspolitikken. Regjeringa har et godt samarbeid med Stortinget. Grunnleggende tillit mellom regjering og opposisjon i utenrikspolitikken er avgjørende for å sikre norske interesser og for den rollen Norge spiller internasjonalt. Ulempen med den brede enigheten er ofte at det blir litt lite diskusjon om utenrikspolitikk. Regjeringa burde sette mer pris på diskusjon om våre utenrikspolitiske veivalg, for det styrker nemlig forankringa av norsk utenrikspolitikk. Vi ser fram til at regjeringa kommer til Stortinget med et opplegg for endringer av vårt militære bidrag i kampen mot ISIL. Vi vil ta ansvar, også militært, men det er først og fremst en politisk avtale mellom ulike befolkningsgrupper som kan skape fred i denne regionen. For noen uker siden fikk vi en god nyhet. Ifølge Verdensbanken vil for første gang under 10 pst. av verdens befolkning leve i ekstrem fattigdom. Bistand og handel har bidratt til økonomisk utvikling i mange av de fattigste landene i verden. Satsing på vaksiner, helsehjelp under fødsel og skolegang har bidratt til utvikling i mange land. I dag lever det flere fattige mennesker i det vi kaller mellominntektsland enn i de fattigste landene i verden. God fordeling er dermed nøkkelen til å bekjempe fattigdom. Årets debatt om bistandsbudsjettet blir reprise på det sedvanlige politiske teateret hvor utenriksministeren kutter mye, og Kristelig Folkeparti og Venstre forhandler mye av pengene tilbake. Det som bekymret meg mest, var de store kuttene til FN-organisasjonene og at enkelte sivilsamfunnsorganisasjoner sa at de støttet disse kuttene. Leger Uten Grenser forteller at ebolaepidemien kunne vært stoppet tidligere dersom FN-organisasjonene hadde hatt en bedre grunnbevilgning og hadde kunnet sette opp et helsetilbud på kort varsel, og at de ikke måtte vente på store oppslag i media og samle inn penger fra det internasjonale samfunnet. Derfor trenger vi et sterkere FN. FNs matvareprogram forteller om sult i flyktningleirene. Flyktningleirene i Sahel får kun 39 pst. av de bevilgningene FN sier er nødvendig. Derfor er vi ikke inne i en tid da Norge kan kutte i sine FN-bidrag. Ja, det fins ineffektivitet, men hvem i all verden skal ta ansvar for en bedre organisert verden og styrke FN hvis ikke Norge gjør det? I vårt alternative budsjett foreslår vi mer til FN-organisasjonene og til FNs høykommissær for flyktninger. Jeg er glad for at samarbeidspartiene fulgte disse prioriteringene i sin endelige avtale. Vi burde også finne løsninger i nysalderingen, slik at finansieringa styrker både Høykommissæren for flyktninger og Matvarefondets arbeid. Midt i denne debatten skal vi delta i utdelinga av årets Nobelpris. Det var fagbevegelsens leder som tok initiativ til samarbeidet mellom arbeidsgiverorganisasjonen, advokatforeninga og menneskerettighetsorganisasjonen i Tunisia. Det fylte maktvakuumet da diktaturet falt. Fagbevegelsen i Tunisia takker norsk LO for støtten de fikk da de etablerte trepartssamarbeidet i denne perioden. Dette viser hvor viktig det er med sterke organisasjoner i sivilsamfunnet. Det var galt å gjøre så store innhogg i dette budsjettet, og jeg er glad for at dette ble reversert av Kristelig Folkeparti og Venstre. Utenriksministeren har jobbet intenst med Russland for å få situasjonen og flyktningstrømmen på Storskog under kontroll. Arbeidet kom noe seint i gang, men har gitt veldig gode resultater. I en tid med økte spenninger i Europa har vi egeninteresse av å holde et lavt spenningsnivå i nord. Etter min mening burde nordområdesatsinga styrkes, ikke kuttes. Vi trenger mer dialog og flere konkrete samarbeidsprosjekter i en tid hvor vi opplever økt spenning i Europa. Situasjonen på Balkan er mer ustabil enn på lenge. Det politiske og rettslige systemet i Bosnia går i oppløsning. Det er ingen tillit mellom opposisjonspartiene og regjeringspartiene i Makedonia og i Kosovo. Tyrkias sterke interesser i denne regionen kan gjøre disse konfliktene verre. Våre prosjekter for bygging av rettsstat i disse landene handler også om vår egen sikkerhet. Det handler om å få kriminelle dømt og om å stoppe kyniske menneskesmuglere. Kriminelle bander får operere i disse områdene pga. korrupsjon og mangel på rettsstat. Det fins knapt et dårligere tidspunkt å kutte i våre små bevilgninger på Balkan Europa må ikke redusere i sitt engasjement på Balkan for å finansiere flyktninger her hjemme. Det gjør det nemlig vanskeligere for oss selv. Vi må forhindre at konfliktene på Balkan blusser Dette forsvarsbudsjettet følger målene i langtidsplanen. Det er bra, for det gjør ikke budsjettet for inneværende år. Likevel er det tydelig at vår dyktige forsvarsminister ikke får gjennomslag i egen regjering. Forsvarsministeren ivrer etter å peke bakover når hun skal forklare hva som ikke er bra, men hun er ikke i nærheten av å levere den økninga som hun mente var helt nødvendig mens hun satt i opposisjon. I sitt svar på hvordan utfordringene skal løses, peker hun framover – langt framover. Vi hører nå fra flere hold at langtidsplanen skal utsettes, fordi forsvarsministeren ikke får de pengene hun mener er nødvendig. Men evnen til å løse Forsvarets utfordringer ligger verken i å legge skylda på sine forgjengere eller i å be dem som kommer etter, om å levere bedre. Det er ingen sak å utrede en masse og øke forventningene på egen vakt, men sannheten er at regjeringa ikke er i nærheten av å levere i henhold til disse forventningene som de selv har skapt. Etter min mening burde statsministeren lytte mer til forsvarsministeren og øke forsvarsbudsjettet.

[09:14:09]: To år inn i stor- tingsperioden kan vi registrere en helt annen sikkerhetssituasjon enn i 2013. Den sikkerhetspolitiske utviklingen verden har gjennomgått de to siste årene, har vært preget av en rekke konflikter med økende intensitet og brutalitet. Konflikter med skiftende aktørbilder og med ideologier som sprer seg globalt, utgjør nå en trussel mot Europa og en trussel mot Norge. La meg først komme inn på de faktorene som har preget de budsjettene vi i dag behandler. I 2015 har vi sett en migrant- og flyktningkrise og flere terrorangrep på europeisk jord. Vi har for alvor sett hva langvarige maktovergrep og transnasjonale kriger og konflikter kan føre til i vår globaliserte tidsalder. Syrias langvarige borgerkrig har sammen med en generell, økende krise i Midtøsten gitt grobunn for flukt og fortvilelse, men også fornyet oppsving for terrorisme fundamentert i radikal islam. Vi ser i regionen en mer uoversiktlig maktbalanse med stadig skiftende allianser. Resultatet er en mer usikker verden enn før. For å bekjempe terror og ekstremisme skapt for å spre frykt og fiendebilder må vi arbeide lokalt og globalt. Vår beredskap og etterretning har gjennom årets statsbudsjett fått en nødvendig styrking som følge av den endrede normalsituasjonen. Regjeringen bygger trygge lokalsamfunn som skal hindre ekstremisme og miljøer som skaper fremmedkrigere. Vi har lenge sett kapasitetsutfordringene som ligger i migrasjonssystemet, noe som lå bak de nødvendige innstramningene i asylpolitikken denne høsten. Selv om antallet flyktninger nå går ned ved våre grenser, må vi rette blikket mot dem som ved hjelp av menneskesmuglere setter livet på spill for å komme til Europa. Tross mange tilbakeslag de to siste årene kan det være grunn til å være positiv for tiden som kommer. Trass ustabilitet i regionen har Tunisia, landet der den arabiske våren startet, fått på plass et demokratisk styre og en ny grunnlov. Senere i dag mottar Tunisias nasjonale dialog Nobels fredspris for innsatsen for å komme dit. – Gratulerer med fredsprisen, den er vel fortjent! I Syria ser vi at sammenfallende interesser mellom land kan bidra til en politisk løsning på noe lengre sikt. Flyktningkrisen har ført til et langt sterkere engasjement i europeiske land for å skape fred og med det stanse flyktningstrømmene. ISILs framvekst og terrorangrep har ført til et nytt interessefellesskap mellom ellers motstridende parter. Russlands militære inntreden i Syria krever koordinering av innsatsen og en felles oppfatning med USA om hva som skal til for å oppnå regimeendring og fred i landet. Norges strategi innebærer tydelige prioriteringer – humanitær hjelp til flyktningene i nærområdene og støtte til FNs innsats for en politisk løsning på konflikten i Syria. Når det gjelder militær innsats i regionen, har vi bidratt med opptrening av den irakiske hær og kurdisk peshmerga. Regjeringen gjør nå vurderinger av om denne innsatsen skal opptrappes til også å gjelde Norge er blant de største giverne til Syria og nærområdene. 1,25 mrd. kr går til Syria og naboland i år. Det foreslås å øke dette beløpet til 1,5 mrd. kr i 2016. Statsministeren har også tatt initiativ til en giverlandskonferanse for Syria, som skal holdes i London i februar. februar. Russlands rolle som okkupasjonsmakt og destabilisator i vårt nabolag er også svært utfordrende. Det er i lys av dette bildet, disse utviklingstrekkene, vi må videreutvikle vår utenriks- og forsvarspolitikk. Jeg opplever at det i Stortinget er konsensus om Norges rolle og målsettinger i utenrikspolitikken, men at det er ulikheter i synet på hvordan vi når disse. For ofte blir debattene knyttet opp til gamle, faste spor. Jeg håper at vi på nyåret, når vi skal behandle stortingsmeldingen om globale sikkerhetsutfordringer, kan evne å ta inn over oss de nye globale truslene vi opplever, og tenke nytt rundt prioriteringer i utenriks- og sikkerhetspolitikken. Det er gode utviklingstrekk også på andre utenrikspolitiske områder. I handelspolitikken er EU og USA i forhandlinger om TTIP, en omfattende handelsavtale som kan skape flere arbeidsplasser i et Europa som fortsatt sliter med finanskrisens etterdønninger. I klimapolitikken ser vi at det grønne skiftet endrer måten folk og bedrifter må tenke på. Ved å investere i forskning og utdanning, slik regjeringen legger opp til, danner vi grunnlaget for at ny og grønnere teknologi kan videreutvikles. Årets Årets bistandsbudsjett er historisk høyt. Etter budsjettforliket i Stortinget er bistandsbudsjettet for 2016 på 37,4 mrd. kr. Det utgjør 1,l pst. av Norges samlede inntekter.

legges det opp til å bruke 30 mrd. kr på bistand ute i 2016. Med det historiske bistandsbudsjettet styrker vi innsatsen for å forebygge nye kriser og hjelpe i nærområdene. Bistand innrettet mot konkrete felt som utdanning, helse og næringsutvikling sikrer en målrettet utvikling og legger fundamentet for en moderne og framtidsrettet utviklingspolitikk. Nordområdene er Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde. Vi ser at interessen for Arktis har vært stigende de senere årene siden utenriksminister Jan Petersen lanserte den første nordområdemeldingen for om lag ti år siden. Norge er en liten nasjon, men vi er verdensledende på kunnskap og kompetanse om Arktis. Dette setter nordområdene inn i en større ramme. Med havområder som er seks ganger større enn Fastlands-Norge, er vi en maritim nasjon med blikket rettet utover. Tilstedeværelse er avgjørende for å forstå og håndtere klimautfordringene, og vi må trekke til oss interesse fra utenlandske interessenter som vil drive bærekraftig næringsutvikling og verdiskaping. Det er gledelig å se at på disse feltene satses det i årets nordområdebudsjett. Komiteen er samstemt i viktigheten av å fortsette samarbeidet med alle nabostater i Arktis. Alle er tjent med en fredelig sameksistens og samarbeidsforhold landene imellom, trass i Russlands folkerettsstridige annektering av Krim og de nødvendige restriktive tiltakene som kom som følge av dette. Det er derfor positivt at regjeringen i budsjettet bygger på Arktisk råd, Barentssamarbeidet, samarbeid om fiskeriforvaltning, miljø, atomsikkerhet og forskning, samt at søk og redning gis prioritet. Det samme gjelder støtten til de baltiske land samt Ukraina, Georgia og Moldova. At norsk tilstedeværelse i nordområdene har fått høyere prioritet, er også synlig i forsvarsbudsjettet. Forsvarsbudsjettet for 2015 er på i underkant av 49 mrd. kr. Det er en reell økning på 4 mrd. kr innenfor rammene av gjeldende langtidsplan. Dette innebærer etter Høyres mening et nøkternt og realistisk budsjett. For nordområdenes del har budsjettet åpnet for økt seiling i nordområdene med ubåt, styrket overvåking med Orion-flyene og økt aktivitetsnivå i Panserbataljonen. Andre prioriterte satsingsområder er vedlikeholdsetterslep i Sjøforsvaret, styrking av etterretningstjenesten og, selvfølgelig, kampflyinvesteringen – for å nevne noen. På På vårparten legges den nye langtidsplanen for Forsvaret fram. Den skal inneholde en nødvendig omstilling og modernisering av Forsvaret, slik at vi står bedre rustet til å møte både dagens og framtidens trusselbilde. Vi må erkjenne at det over år har utviklet seg en ubalanse mellom Forsvarets pålagte oppgaver, den vedtatte strukturen og de bevilgningene som er gitt sektoren. Jeg vil derfor takke statsråden for den åpenheten hun har vist i forkant – og i etterkant – av forsvarssjefens fagmilitære råd i sitt arbeid med langtidsplanen. Dette har skapt stor interesse fra hele Forsvars-Norge. Sammen med de faglige rapportene og vurderingene er disse innspillene viktige i arbeidet som nå pågår med langtidsplanen. I et ulendt sikkerhetspolitisk terreng må vi være forberedt på det uventede – hjemme og ute og samtidig være innstilt på å ta mer ansvar for egen sikkerhet. La det ikke være noen tvil om hvor Høyre står: Vi ønsker et sterkere forsvar med økt operativ evne, bedre klartider og evne til økt tilstedeværelse. Høyre har NATOs 2 pst.-ambisjon som langsiktig mål og opprettholdelsen av nivået på minst 20 pst. investeringsandel. Fordi kostnadsutviklingen i forsvarsindustrien løper raskere enn i øvrig industri, må kostnadene knyttet til investeringer gjenspeiles i økte bevilgninger til forsvarssektoren.

[09:24:30]: La meg aller først få slutte meg til representanten Hallerakers ros av forsvarsministeren for åpenhet knyttet til FMR- og LTPprosessen. Det har vært nyttig og lærerikt for oss alle. Vi er blitt vant til å leve i et rolig hjørne av verden. Det gjør vi ikke lenger. Også i vår del av verden er bevegelsene store, de demografiske endringene er store, og utfordringene er store. Det gjør oss utrygge og usikre. Det vi vet, er at gårsdagens svar ikke vil kunne løse dagens og morgendagens komplekse problemstillinger. Status quo er ikke et alternativ. Mer av det samme fungerer ikke lenger. Dialog alene fører ingensteds hen. Vi må evne å ta beslutninger som balanserer på en knivsegg mellom å utvise handlekraft for å beskytte våre friheter samtidig som vi må unngå å gå på akkord med de samme verdiene vi ønsker å beskytte. Midt oppe i dette står Norge. Det er i det bildet vi må finne vår rolle. Mer Europa, sier noen, til tross for at stadig flere europeere sier noe annet. Tettere transatlantisk samarbeid, sier andre, samtidig som USA gradvis endrer utenrikspolitisk fokus. Fullt og helt bak NATO, sier vi alle, samtidig som viljen til å finansiere nasjonal forsvarsevne er relativt liten. Det kan for øvrig ha en sammenheng. Enkelte Enkelte klamrer seg til et topptungt, tungrodd og lite handlekraftig FN. Andre mener at det er godt naboskap østover som må prioriteres. Noen mener at det nordiske samarbeidet bør styrkes, og atter andre roper om mer nasjonal selvstendighet og selvråderett. De fleste er som Ole Brumm og sier ja takk til alt og blottlegger da usikkerhet og til dels rådvillhet. Sistnevnte er en tvilsom løsning. Sier vi ja til alt, risikerer vi å gå skoene av oss. Vår fremste oppgave er å forvalte vårt eget lands interesser, og da må vi prioritere. Vi kan være uenige om hvordan vi når målet, men Norge er et lite land, og vi må evne å sette noe foran noe annet. Det er ikke enkelt å endre en politikk som har fått feste seg over mange år, og som har hatt bred oppslutning i Stortinget. Ulike regjeringer har bedrevet ulik retorikk, men har praktisert nær identisk utenrikspolitikk. Så hvor går vi nå? Mer av det samme holder ikke. Norge kan ikke lenger ha ledende roller på nær sagt ethvert utenrikspolitisk felt. Det vil ikke være mulig både å være offensiv overfor EU, lede an i den internasjonale klimakampen, være verdens fredsmegler, være verdensledende i bekjempelse av fattigdom og lede giverlandskonferanser knyttet til konflikter nært og fjernt. Vi må gjerne ønske det, men vår økonomi og vår kapasitet vil på sikt ikke gjøre det mulig.

Nasjonale interesser er stikkordet – ikke med mål om å være innadvendt, men med mål om å være realistisk. Våre mange engasjementer for fredsmegling bør analyseres nøye, det er verdt å merke seg master Ada Nissens disputas med tittelen The Peace Architects. Norwegian Peace Diplomacy since 1989. Den ble omtalt i siste utgave av Morgenbladet, og Nissens konklusjoner er at de langvarige effektene er nedslående. Radikal Radikal islam har fått fotfeste i hele Europa, og kampen mot våre frihetsverdier og vårt levesett er reell. Terror med bakgrunn i religiøs ideologi og fanatisme øker i omfang. Bekjempelse av terror er krevende og vil kreve stadig mer ressurser. Da må det prioriteres. Vi har ikke noe valg. Regjeringen Regjeringen har startet dette arbeidet. Konsentrasjonen av bistand, både antall mottakerland og konkretisering av satsingsområder, er et ledd i denne prosessen. Det betyr at det ikke lenger vil være mulig å gi alt til alle, men at vi må sette noe foran noe annet. Hva som bør prioriteres høyest, vil kunne variere. Men det betyr uansett at vi alle må nedprioritere noe vi tidligere ønsket å støtte. Alternativet er økte skatter og avgifter for å finansiere mer av alt – kanskje helt til slike økninger ikke lenger gir økt proveny, og vår egen velferd svekkes. Det er imidlertid først når ressurser er begrenset, at reelle politiske prioriteringer åpenbares og politikk skapes og utvises. I et demokrati er det grunnleggende positivt. Kanskje vi sågar får en pluralistisk presse med på kjøpet? kjøpet? Norges forsvarsevne har gradvis blitt forverret. Utviklingen har akselerert. Fredsutbyttet etter Vestens seier i den kalde krigen er blitt innkassert, og nasjonal forsvarsevne nedprioritert. Vi er alle skyldige i dette. At opposisjonen har funnet noen ekstra kroner til Forsvaret utover regjeringens forslag til budsjett, er i realiteten en fallitterklæring. Det er en innrømmelse av at man ikke forstår at Forsvarets enkeltelementer ikke kan ses separat fra hverandre, men at en påplussing ett sted fører til ubalanser et annet sted. Neste Neste års forsvarsbudsjett har en historisk vekst på 9,4 pst. – det meste for å finansiere nye kampfly og klargjøre mottak av flyene, men like fullt er regjeringens satsing på Forsvaret historisk høy. Den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen gjør det nødvendig å prioritere økt overvåkning, tilstedeværelse og suverenitetshevdelse i nordområdene. Regjeringen øker derfor aktivitetsnivået for både maritime patruljefly og ubåter. Det er også viktig at Norge har et reelt terskelforsvar med robuste og fleksible operative avdelinger som kan håndtere skiftende utfordringer i lys av det til enhver tid gjeldende trusselbildet. Budsjettet er en god start på de årlige budsjettøkninger som nødvendigvis vil måtte komme i kjølvannet av den nye langtidsplanen som legges frem på nyåret. Dersom vi vil opprettholde en nasjonal forsvarsevne, må bevilgninger til Forsvaret settes foran bevilgninger til andre gode formål. Vi snakker ikke om en dugnad eller et krafttiltak, men om en varig høyere prioritering av Forsvaret. Jeg håper et samlet storting vil erkjenne de utfordringene Forsvaret står overfor. For enkelte er det fristende å bruke Forsvaret som en salderingspost. I år er det dessverre partiet Venstre som i særlig grad har falt for fristelsen. Partiets forslag om å redusere bevilgningen til kampflyprosjektet med 2,5 mrd. kr er en umulighet. Regjeringens budsjettforslag til kampflyprosjektet for 2016 er utgifter som er forpliktet gjennom Norges internasjonale partnerskap og er knyttet opp mot de bestillingsfullmakter Forsvarsdepartementet allerede har fått gjennom tidligere budsjetter. Utbetalingene for 2016 ligger med andre ord fast, og Venstres innsparingsmilliarder for 2016 finnes ikke. At Venstre samtidig er med på en flertallsmerknad hvor partiet understreker viktigheten av ikke å redusere bevilgningen til kampflyprosjektet, er et godt eksempel på dobbel bokføring. I disse I disse tider med fornyet fokus på Forsvaret vil jeg avslutte mitt innlegg med å deklamere et dikt som jeg fikk oversendt fra Marinens krigsveteraner – dette for å understreke behovet for å verdsette dem som har satt liv og helse på spill for å sikre oss den friheten vi nyter i dag, og for å gi inspirasjon til oss alle. Det lyder slik: Til det norske folk og folkevalgte Ikke la nye generasjoner få oppleve å stå maktesløse overfor en moderne fiende, som vi gjorde. Spar dem for den ydmykelse, spar dem for den skam, og spar dem for den unødvendige lidelse, som vi følte. Ikke la dem dø forgjeves, i en kamp de ikke er forberedt på. Tren dem! Ikke la dem stå nakne og våpenløse i fiendens kuleregn. Utrust dem! Ikke ta for gitt dem som er villig til å ofre livet for sitt land. Verdsett dem! Ikke la dem som kommer skadet hjem fra kampen bli støtt ut i kulden. Ha tålmodighet og hjelp dem! Ta vare på de hjemme når deres kjære er i krig. Å komme hjem til en familie er uvurderlig! Ikke la det skje igjen. Lær av historien! Dette er vårt testamente.

[09:32:25]: I dag blir No- bels fredspris tildelt dialogkvartetten i Tunisia. Da bølgja av folkeleg opprør ikkje lykkast rundt i den arabiske verda, stod òg Tunisia på randa av politisk samanbrot og krig. Men representantar for det sivile samfunnet – menneskerettsforkjemparar, ulike foreiningar, arbeidsgivarar, arbeidstakarar – tok ansvar. Det gjer dei til forbilde i den arabiske verda, sjølv om utfordringane òg der Tunisia viser – liksom vår eiga historie – kor viktig sivilt samfunn er for samfunnsutvikling, for demokrati og for menneskerettar. Bistand gjennom sivilt samfunn er ei hjartesak for Kristeleg

Budsjettposten for internasjonal landbruksforsking er viktig for klimarobust landbruk og matsikkerheit. Regjeringa føreslo å kutte løyvinga ned til ein fjerdedel i Tillegg 1. Me reverserte heile kuttet.

Så langt kom me ikkje i budsjettavtalen, men med vel 2,5 mrd. kr i friske midlar og tøffe prioriteringar fekk me i sum ei rekordstor endring av eit framlagt bistandsbudsjett.

Me hadde nokre tunge dragkampar om nokre alvorlege kutt i bistandsbudsjettet, men eg vil gi regjeringa honnør for å halde fast ved avtalen om å trappe opp utdanningsbistanden.

I budsjettavtalen aukar vår støtte til FNs høgkommissær for flyktningar, til Verdens matvareprogram og til norsk naudhjelp til kriseområder – ikkje minst rundt Syria.

FN har fleire naudhjelpsappellar – ofte er dei kraftig underfinansierte. Fattige Nepal er i år hardt ramma av fleire jordskjelv. Nivået på vår hjelp til sårbare grupper der må haldast oppe gjennom vinteren. Norske hjelpeorganisasjonar er klare til å hjelpe. Eg ber vår dyktige utanriksminister Brende svare både raskt og positivt når dei ber om støtte til hastehjelp for å hjelpe nettopp utsette grupper i Nepal. Norsk utviklingspolitikk må bli meir samstemt og meir kraftfull. Behovet for solidarisk innsats er stort. Auka bistand gir større handlekraft. Derfor var haustens budsjettavtale viktig.

[09:37:45]: Det er noko symbolsk over at Stortinget i dag drøftar utanriks- og forsvarsbudsjettet same dagen som Nobels fredspris vert utdelt til dialogkvartetten i Tunisia. Me er heldige. Me bur i eit fredeleg hjørne av verda, men me skal ikkje reise langt før menneske opplever terror, krig og fattigdom som sin kvardag. I tidlegare tider, då òg mange nordmenn levde i fattigdom, visste ein ikkje om anna. I dag er biletet av eit anna liv eit tastetrykk unna. Smarttelefonen har gjort sitt inntog over heile verda. Me ser ei folkevandring som manglar sidestykke i nyare tid. Det kan vere berre byrjinga dersom ikkje det globale samfunnet evnar å skape fred, utjamne dei enorme skilnadene og gi håp for ei framtid for dei mange millionane som har mista trua på eit liv i sine eigne land. Me må gå til åtak på årsakene til folkevandringa. Det er både sikkerheitspolitikk, fordelingspolitikk, fredsmekling og matpolitikk. I denne turbulente tida er regjeringa sitt svar store kutt i bistandsmidlane. «De nordiske landenes angrep på bistanden er hjerteskjærende. (…) Den grunnleggende sannheten om bistand er at den fungerer, og ofte på briljant vis, men at den er kronisk underfinansiert» skreiv Jeffrey Sachs, ein av vår tids leiande økonomar i Dagens Næringsliv 12. november. Sachs åtvarar i artikkelen kraftig mot omfattande kutt i bistanden. Han skriv i artikkelen at verda no står i den paradoksale situasjonen at me har vedteke ambisiøse og svært viktige berekraftsmål.

For Senterpartiet er det eit overordna mål å medverke til eit samfunn med mindre ulikskap. Ulikskap og fattigdom avlar uro. Det gjeld både nasjonalt og globalt. Dette må heile tida vere målet med bistandspolitikken vår. Me har mykje å jobbe for. Berekraftsmåla som Noreg var med på å vedta 25. september i år, er ambisiøse: å utrydde all fattigdom, utrydde svolt, sikre og fremje god helse og utdanning for alle. Det vil krevje ei høg prioritering av internasjonalt arbeid og målretta bistand i åra framover. Senterpartiet føreslo i sitt alternative statsbudsjett å auke bistandsbudsjettet med om lag 4,2 mrd. kr utover regjeringa sitt forslag til statsbudsjett. Samanlikna med budsjettavtalen mellom samarbeidspartia aukar Senterpartiet bistandsbudsjettet med om lag 1,3 mrd. kr. mrd. kr. Eg er heilt overtydd om at bistand løfter mange ut av fattigdom. Like fullt er det delte meiningar blant nokon om kor effektiv hjelpa er, og kor mykje Noreg skal løyve. Men svært få her i salen tvilar på at pengane Noreg gir i naudhjelp, til mat, vatn, medisinar og husly, kjem særs godt til nytte. Det var òg årsaka til at statsministeren i vår stilte det retoriske spørsmålet om Noreg skulle hjelpe dei mange i staden for dei få. Noreg kunne hjelpe så mange flyktningar i nærområda, pengane strakk langt betre til der.

gonger meir i skattelette enn i naudhjelp kan synast som ei underleg prioritering. Samstundes med at me i dag ser ei ufatteleg krise utspele seg, må Noreg tenkje langsiktig i bistandspolitikken. Som eg sa innleiingsvis, har verda no samla seg om 17 berekraftsmål. Dei er alle viktige, dei er alle ambisiøse. Som me veit, skal aldri ein forelder peike på ein favoritt blant sine barn. Kanskje burde me vere forsiktige med å framheve eit godt og viktig mål framfor andre. Like fullt i bistandspolitikken syte for at alle menneske får dekt sine mest grunnleggjande behov. Då vil eg spesielt trekkje fram mål nr. 2: Innan 2030 skal me utrydde svolt, oppnå matsikkerheit og betre ernæring, og fremje berekraftig landbruk. Det kunne vore teke rett ut frå Senterpartiet sitt partiprogram. Som parti vart me stifta med det føremål å leggje til rette for å produsere mat. Senterpartiet ynskjer at Noreg bruker meir ressursar på å gi fleire menneske sikker tilgang på trygg mat. Det gjeld nasjonalt så vel som globalt. Ei styrkt satsing på landbruksbistand er difor ein sentral del av bistandspolitikken Det som gjer meg endå meir oppstemd over berekraftsmåla, er å lese mål 1 og 2 saman. Ikkje berre skal me utrydde svolt, me har òg forplikta oss til å utrydde all fattigdom. Kan me gjere begge delar samstundes? Me ikkje berre kan – me må. Studiar har vist at den mest effektive måten å redusere fattigdom på er å støtte småbønder i utviklingsland. Det er ingen andre næringar som kan måle seg med landbruket når det gjeld å skape sysselsetjing og økonomiske ringverknader for dei aller fattigaste i verda. Noreg har høg kompetanse innan landbruket, og me har erfaringar me kan dele. Senterpartiet har som langsiktig mål at landbruksbistand skal utgjere minst 10 pst. av Noregs bistandsbudsjett. Me var i gang i den raud-grøne regjeringa, og me håpar me etter kvart òg kan få fleire på Stortinget med oss på dette. på dette. For Senterpartiet er det viktig å støtte opp om oppbygging av nasjonalstatar som vert styrte gjennom eit levande folkestyre og desentralisering av makt. Spreiing av makt føreset eit aktivt sivilt samfunn i kvart land. Mange av dei store demokratiske reformene verda har opplevd, har hatt utspring i arbeid i sivile organisasjonar. Eit døme frå nyare tid er Kvartetten for nasjonal dialog i Tunisia, som vert tildelt Nobels fredspris i dag. Denne hausten prøvde regjeringa på eit grep som heldigvis ikkje vert gjort ofte. Regjeringa prøvde å leggje om norsk bistandspolitikk gjennom eit budsjettvedtak. Med eit pennestrøk ville dei snu opp ned på innrettinga av bistandsbudsjettet, og det utan fagleg grunngiving. Éin ting er dei drastiske kutta i løyvingane til bistand til fattigare land. At regjeringa gjennom tilleggsproposisjonen føreslo å kutte 4,2 mrd. kr på bistandsbudsjettet, var lite solidarisk. Minst like alvorleg, men med langt mindre merksemd var det at regjeringa gjekk til omfattande åtak på sivilsamfunnsorga nisasjonane som gjer ein stor og viktig innsats over store delar av verda. Så langt har det vore politisk semje om verdien av å støtte sivile organisasjonar som arbeider for menneskerettar og demokrati. Det er med god grunn. Det er ikkje lagt fram noko fagleg prov for at omfattande kutt i løyvingane til det sivile samfunnet skulle gi positiv utvikling. Lite av norsk bistand er så effektiv som støtte til sivilsamfunnet. Det me løyver, får utviklingslanda mange gonger attende mellom anna på grunn av omfattande frivillig innsats frå desse organisasjonane. Sivilsamfunnsaktørar bidreg òg til kritisk debatt om norsk utviklingspolitikk, mellom anna gjennom Bistandsaktuelt. Eg håpar ikkje regjeringa ynskjer å få denne debatten Senterpartiet føreslo i sitt alternative budsjett å styrkje løyvingane til sivilsamfunn med nær 1,3 mrd. kr. Eg er glad for at Kristeleg Folkeparti og Venstre her tenkte likt og retta opp ein tabbe som kunne ha gjort uoppretteleg skade. skade. Senterpartiet ynskjer internasjonalt samarbeid mellom suverene, demokratiske nasjonalstatar. Me vil sikre eit sterkt FN som kan leggje til rette for at me løyser globale utfordringar i fellesskap med andre nasjonar. Det er urovekkjande at FN sitt budsjett i dag er under kraftig press. Dette kjem m.a. som følgje av at store bidragsytarar vel å kutte i løyvingane til FN. I ei tid då FNs budsjett er under sterkt press, må Noreg vidareføre løyvingane til FN-organisasjonane. Senterpartiet føreslo difor i sitt alternative budsjett å reversere regjeringa og samarbeidspartia sine kutt i løyvingane til FNs utviklingsfond, FNs befolkningsfond, UNICEF

Den internasjonale sikkerheitssituasjonen gjer det klart at nasjonal sikkerheit må vere tydeleg prioritert. Sikkerheitsbiletet endrar seg raskt. Det har me sett spesielt dei siste to åra. Me har sett omfattande skarpe militære operasjonar i hjartet av Europa for fyrste gong etter krigen. Samstundes ser me eit endå meir uoversiktleg konfliktbilete i og rundt Syria og Irak. På toppen av dette har me opplevd fleire katastrofale terroraksjonar i Europa. Alle desse hendingane understrekar trongen for eit sterkt, operativt og uthaldande forsvar, trena for fleire ulike scenario. Vår fridom avheng av at Noreg alltid har eit operativt forsvar. Alle avdelingar i Forsvaret må til kvar tid ha gjennomført tilstrekkeleg med trening. Det vert frå fleire hald peika på at talet på treningsdøgn må aukast, og at det i årets budsjett vert gitt for lite rom for drift, aktivitet og trening. Det gir grunn til uro at Hæren og Kystvakta vert reelt svekte. Dermed vert det vanskelegare å nå målsetjingane i langtidsplanen for Forsvaret sjølv om ein i kroner og øre følgjer dei i neste års budsjett, i motsetning til årets. Senterpartiet prioriterer i det alternative budsjettet maksimal operativ evne for kvar krone, og aukar løyvingane til trening for bataljonane, øving i Heimevernet, segling i Sjøforsvaret og flytimar i Luftforsvaret.

Noreg er inga militærstormakt, men ei humanitærstormakt. Noreg kan bety ein forskjell, ikkje nødvendigvis gjennom å vere den største militære bidragsytaren, men gjennom at me kan vere ein stor humanitær bidragsytar

[09:48:21]: Jeg var barn på åttitallet. Da var konfliktene og fiendeskapene veldig fastlåste. Det barn ble lært opp til å være redd, var atomvåpen.

Russland har en helt endret posisjon. Konflikter som skjer langt unna oss, blir fort veldig nær oss. Menneskerettighetsbrudd som skjer langt unna oss, blir også fort nær oss. Terroren, som tross alt mest rammer folk i land langt unna oss, kan også plutselig være på vår dørstokk. Det er mye å kommentere når man skal diskutere hele utenriksbudsjettet. Jeg Jeg må konsentrere meg om noen ting, og det er den diskusjonen som har vært knyttet til budsjettet. For det første er jeg glad for den enigheten vi klarte å få til.

et budsjettutkast med dramatiske kutt på veldig viktige områder for oss. Jeg vil gjerne returnere takken til Kristelig Folkeparti for et godt samarbeid for å gjøre dette til et budsjett som også vi kan stå for. er det spesielt fire områder jeg har lyst til å løfte fram. Det å støtte sivilsamfunnet og sivilsamfunnets arbeid med å bygge opp sivilsamfunn også i andre land, mener jeg er en grunnleggende del av vår bistand. Både å bygge demokrati, å løfte fram menneskerettigheter, og spesielt at norske organisasjoner har vært gode på å jobbe med likestilling, mener jeg er et viktig arbeid å fortsette. Det er også et viktig arbeid for å kunne bygge velferd og framtid i de landene som vi samarbeider med. For det andre var det viktig for Venstre å reversere noen av miljøkuttene som regjeringa har foreslått. Vi driver jo en kontinuerlig kamp for å gjøre regjeringa best mulig når de f.eks. drar til Paris. Til det mener jeg at de har fått veldig god hjelp, både i utenriksbudsjettet, i miljøbudsjettet og i andre budsjett. De kuttene som forelå, hadde vært et veldig dårlig mandat å opptre internasjonalt med for den norske regjeringa. Nå har de et budsjett som gjør at de kan gå ut og jobbe aktivt for å takle klima- og miljøutfordringene. Det tredje kuttet som vi var veldig kritisk til, var det store kuttet på forskning innenfor Utenriksdepartementet i en så uoversiktlig tid som vi lever i i dag. I en tid da vi virkelig trenger forskning på hele utenriksfeltet – for å kunne ha både en levende debatt en levende debatt og et kunnskapsgrunnlag for politikerne for å fatte kloke beslutninger – er det faktisk viktig at vi har gode forskningsprogram på utenrikspolitikken. Derfor er Venstre spesielt glad for at vi fikk lagt inn igjen penger til forskning. Det mener jeg kommer til å være avgjørende for hvordan vi skal takle de store krisene som vi nå står overfor. På samme måte, en liten støtte, men som regjeringa har prøvd seg på flere ganger nå, og nå kommer en liten advarsel: Ikke gjør det en gang til. Det høres ikke så veldig spennende ut med begrepet RORG. Jeg mener at det egentlig burde hete «debattstøtte». Det handler om å ha en levende utenrikspolitisk debatt i Norge. For å være helt ærlig tror jeg at veldig mange av de interpellasjonene som løftes fram i Stortinget innenfor ulike geografiske områder og ulike utenrikspolitiske tema, er skapt i debatter som er skapt i organisasjoner som får støtte nettopp av denne potten. Sånn klarer Norge å få en levende debatt på veldig mange av de feltene som vi ellers ikke hadde hatt verken kunnskap eller offentlig debatt knyttet til. Det at folk faktisk legger ned masse frivillig arbeid for å løfte fram glemte konflikter, for å løfte samarbeid med geografiske områder og for alltid å ha kompetanse på ulike områder, mener jeg kommer til å være avgjørende for at vi skal takle Det siste punktet jeg har lyst til å dvele ved, og som bekymrer meg internasjonalt akkurat nå, er likestilling og kvinners rettigheter. Dette er et av de områdene hvor vi nå ser gal utvikling på mange fronter. Vi opplever land som går i feil utviklingsretning på veldig mange av de områdene som vi mener er viktige for jenters og kvinners rettigheter. Vi ser at jentefostre systematisk aborteres i de landene der det er lov og mulig. Vi ser flere land der voldtekt fører til fengselsstraff fordi det blir ansett som utroskap. Vi ser at stadig flere land, som Nicaragua nå sist, gjør abort straffbart, det blir også farlig for leger å hjelpe kvinner der medisinsk oppfølging kanskje kommer til å føre til en abort. Vi har historier fra land som Tanzania, der kvinner dør på trappa til helsestasjonen fordi legen inne på helsestasjonen er redd for å få en abort i statistikken sin, og det er den eneste helsehjelpen kvinnen trenger akkurat der og da. Vi opplever at kjønnslemlestelse i flere land brer seg, helt opp i øverste sosiale lag, og det blir vanskeligere og vanskeligere å kjempe imot det. Seksuell helse og reproduktiv helse kommer til å være viktig for kvinners rettigheter framover. Derfor kommer Venstre til å løfte likestilling, jenterettigheter og akkurat disse temaene i mange budsjetter framover, og vi er glade for at vi fikk til et løft på dette. Det er viktig at det også kobles til den utdanningssatsinga vi føler at vi er sammen med regjeringa om. Å satse på kunnskap og utdanning er det som virkelig kan løfte hele generasjoner og land ut av fattigdom.

Det gjør vi også i vårt primære budsjett, selv om vi ikke trodde at det var noe vi kom til å få flertall for i denne sal, da det flertallet har vært massivt fra SV til Fremskrittspartiet de gangene det har blitt vedtatt tidligere. Nordområdene er et viktig område og kommer til å bli enda viktigere framover. Jeg vet ikke hva som er skjedd, men jeg er veldig glad for at utenriksministerens innsats – som jeg tror kanskje det kan være – nå gjør at vi begynner å ha løsninger på Storskog. Det er viktig at vi har kontroll på våre yttergrenser som vi har ansvar for å håndheve overfor Europa. Men det er også store utfordringer på Svalbard framover, med en kullpris som gjør at den

Det er viktig å kunne bruke den infrastrukturen som vi har utviklet over mange år knyttet til gruvedriften, til nye næringer og nye muligheter. På samme måte som vi har endret Kings Bay-selskapet og Ny-Ålesund-samfunnet fra et gruvesamfunn til et samfunn basert på forskningsinfrastruktur, er det nå muligheter til å gjøre det samme med f.eks. Svea, hvis den viser seg ikke å være lønnsom videre framover. Det å utvikle havneområdene og mulighetene for å lande fisk på Svalbard mener jeg også er spennende tanker som bør stimuleres og utvikles videre. Jeg tror at det er mange næringsgrunnlag man kan utvikle på Svalbard framover. jeg kommer til å være en viktig satsing for hele Stortinget, å være kreativ med å gi Svalbards befolkning rom for å utvikle den næringsvirksomheten de trenger for å holde det samfunnet levende. Det omtaler ikke dette budsjettet spesielt, men det kommer tilbake i både samferdselsbudsjettet og andre budsjetter. Jeg tror vi må ha en felles innsats for å klare å holde Svalbard-samfunnet levende framover, og det krever at Stortinget faktisk bryr seg med å løfte det

[09:58:42]: Verden står i dag overfor betydelige utfordringer. I 2016 vil vi måtte forholde oss til klimakrisen, fire humanitære kriser definert som «nivå 3» av FN, og samtidig utfordringer for frihet og demokrati gjennom autoritære og voldelige strømninger i en rekke land. Norge er bundet til en rekke internasjonale forpliktelser, og disse skal ikke kun etterkommes på solskinnsdager. Det er nettopp en krevende situasjon at vi må vise mer solidaritet og ikke mindre. Da er ikke svaret å kutte i bistanden, og SV har i sitt alternative statsbudsjett lagt inn store løft til bistand gjennom humanitær hjelp, klima- og miljøtiltak og det langsiktige gjennom støtte til sivilsamfunn. Klima, konflikt, kapital og kvinner skal være viktig i norsk utviklingspolitikk. Generalsekretær i FN, Ban Ki-moon, advarte i en uttalelse fra 11. november i år mot å kutte i internasjonal bistand for å finansiere flyktningutgifter i vertsland og sier at økte flyktningutgifter ikke bør gå på bekostning av langsiktig bistand. Dette kan forsterke utfordringen verden står overfor, og føre til en ond sirkel hvor verdens mest sårbare grupper verden over er de som taper. Internasjonale regler åpner for at vi kan bruke en andel av utviklingsbistanden til flyktningtiltak i Norge. Det er likevel noe annet å finansiere en plutselig økning i flyktningutgifter gjennom kutt i bistandsbudsjettet. SV mener det er både usolidarisk og uklokt. Langsiktighet og en helhetlig tilnærming er avgjørende for å forebygge nye kriser og for å skape stabile og rettferdige samfunn i utviklingsland. Derfor må Norge arbeide for en forutsigbar kurs for den langsiktige bistanden, både i det internasjonale arbeid med OECD/DACs regelverk og i norsk bistandsbudsjettering. SV mener derfor det bør settes et tak på hvor stor andel av bistandsbudsjettet som kan brukes i flyktningtiltak i Norge, eksempelvis 10 pst. I SVs alternative budsjett har vi økt den humanitære bistanden i Syria og nærområdene til totalt 3 mrd. kr, altså 1,7 mrd. kr utover regjeringas forslag. I høringsinnspill fra elleve norske bistands- og solidaritetsorganisasjoner påpekes det at en økning til totalt 3 mrd. kr i humanitær støtte til å avhjelpe situasjonen for flyktninger i Syria og nærområdene, er et moderat anslag. Den internasjonale solidariteten må også være grønn. Mennesker i fattige land rammes aller hardest av klimaendringene, selv om de har bidratt minst til problemet. Dersom klimautslippene skal ned, må veksten i utviklingsland foregå på andre premisser enn veksten i Vesten. Dette er kun mulig dersom rike land bistår fattige land i arbeidet med å gjøre denne veksten grønn. SV foreslår til sammen 2,1 mrd. kr til klimabistand utover regjeringas forslag gjennom det grønne fondet, skogpenger og klimatiltak og fornybar energi i fattige land. Norske organisasjoner bidrar med å styrke og bygge opp sterke sivilsamfunnsorganisasjoner i utviklingsland, noe som igjen er en forutsetning for velfungerende demokratier. Fredsprisutdelingen i dag til den tunisiske Kvartetten for nasjonal dialog viser potensialet i et samlet og sterkt sivilsamfunn for fredelig utvikling i et land i en svært utfordrende tid. Sivilsamfunnsbistanden spiller en sentral rolle i tillegg til bilateral og multilateral bistand. Sivilt samfunn når ut til de mest sårbare gruppene og har gjennom mange års langsiktig arbeid utviklet nettverk og troverdighet som er avgjørende for å nå svake og utsatte grupper på en effektiv måte. Derfor er sivilsamfunn et tredje område som SV har prioritert høyt i budsjettet. budsjettet. Det norske forsvaret skal være tilpasset de reelle sikkerhetsutfordringene vi står overfor. I SVs alternative statsbudsjett framkommer det at vi kutter i forsvarsbudsjettet. Vi mener det er forsvarlige reduksjoner, forutsatt at vi prioriterer de oppgavene som er viktigst for vår sikkerhet, og at kapasiteten til å forsvare Norge og forvalte de norske havområdene ligger til grunn for Forsvarets prioriteringer. Norge må prioritere investeringer i sitt forsvar til å styrke forsvarsevnen i nord framfor militære operasjoner i utlandet. Derfor har vi foreslått å omdisponere 600 mill. kr til de operative grenene Hæren, Kystvakten og Sjøforsvaret, å redusere antall kampfly Norge skal bestille, redusere byråkrati og investeringer gjennom Forsvarsbygg og, ikke minst, avslutte Norges bidrag i Irak. SV mener det norske forsvaret må prioritere et internasjonalt engasjement for forsvar av folkeretten internasjonale fredsbevarende og konfliktdempende operasjoner i FN-regi. Avslutningsvis vil jeg vise til et forslag som vi har levert fra SVs side i dag, «Stortinget ber regjeringen om å umiddelbart stoppe salg av våpen til land som begår grove menneskerettighetsbrudd og overgrep mot egen befolkning.» Vi håper dette er en ordlyd som flere kan tilslutte seg i dagens votering.

Uten- rikspolitikkens fremste mål er å sikre og fremme norske interesser – våre verdier, vår sikkerhet og vår velferd. Jo mer alvorlige trusler og jo mer uoversiktlig bilde, desto viktigere er det å prioritere og å konsentrere vår innsats. Verden har opplevd store framskritt de siste tiårene, men de siste årene har vist at vi ikke kan ta fortsatt framgang for gitt. I fjor var året med høyest antall drepte i krig og konflikt på over 20 år. Bare i løpet av de siste ukene har uskyldige blitt drept i terrorangrep i Paris, Beirut, Bamako og St. Bernardino. ISILs og andre ekstremisters framferd og brutalitet sjokkerer oss alle. De forårsaker ufattelige lidelser, og destabiliserer land og regioner i et skremmende omfang. I den største flyktningkrisen siden 1945 er over 60 millioner mennesker på flukt. De store migrasjonsstrømmene til og gjennom Europa utfordrer EU og vår felles yttergrense. Det er også en funksjon av at siden 1950 er antall mennesker i Midtøsten økt fire ganger, og det er en milliard mennesker i Afrika som trolig vil være to milliarder i 2050. Geopolitisk ubalanse og manglende global problemløsning gir økt usikkerhet og uforutsigbarhet, og det nører opp under destruktive krefters utbredelse i Midtøsten og andre steder. I sum må norsk utenrikspolitikk i dag forholde seg til et svært sammensatt og krevende trusselbilde. Omverdenen har endret seg i så stor grad at det fordrer en ny gjennomgang av hvordan vi innretter utenriks- og sikkerhetspolitikken. Jeg har derfor tatt initiativ til en ny, bred stortingsmelding som både skal analysere endringene vi står overfor, og skissere de veivalgene regjeringen mener Norge bør ta i utenriks- og sikkerhetspolitikken – alt for best å sikre Norges interesser. I det dystre bildet som man må tegne innenfor det sikkerhetspolitiske området, tror jeg likevel det er viktig at vi også trekker frem noen lyspunkter. Den historiske avtalen mellom P5 og Iran er vesentlig. Det å sikre at Iran ikke kan utvikle kjernevåpen, og at man fikk til en slik enighet mellom P5+1, Det at USA og Cuba har etablert diplomatiske relasjoner etter så mange år, viser også at det er lys i tunnelen. Det at man i 2016 kanskje kan stå overfor et gjennombrudd i fredsforhandlingene mellom den colombianske regjeringen og FARC-geriljaen, med Cuba og Norge som fasilitator, den lengstvarende væpnede konflikten i Latin-Amerika med over 200 000 drepte, millionvis internt fordrevne, viser at det nytter. Som flere representanter har vært inne på, er dagen i dag en viktig dag for også å vise at det er noen lyspunkter. Lille Tunisia, en pioner på konfliktløsning, mottar Nobels fredspris. Det er til inspirasjon. Vår politikk må forankres i de grunnleggende verdiene som vi deler med allierte og venner. Vår politikk må ta dagens store utfordringer på alvor, det har fått konsekvenser for budsjettet for 2016. Akutte og omfattende kriser i Midtøsten og Afrika gjør at regjeringen gjennomfører tidenes humanitære krafttak i norsk utenrikspolitikk. De humanitære budsjettene økes med 1 mrd. kr sammenlignet med 2015. Norge er allerede blant de største humanitære bidragsyterne til Syria. Det er avgjørende at vi bistår nabolandene som tar imot store flyktningstrømmer fra Syria. Med det budsjettet som regjeringen har lagt opp til, når vi nå 37 mrd. kr, og det tilsvarer litt over 1,1 pst. av BNIanslaget for 2016. Vi har et godt samarbeid med Kristelig Folkeparti og Venstre om bistandsbudsjettet, og jeg vil bare minne om at det budsjettet som regjeringen fremla, også etter tilleggsproposisjonen, innebærer at Norge per innbygger var det landet i verden, etter Luxembourg, som ga mest i bistand. Det er også slik at selv etter tilleggsproposisjonen ga vi mest i verden til klimafinansiering, og dette er ytterligere forsterket gjennom det gode budsjettkompromisset.

I det forslaget som ble lagt fram av regjeringa, var det et betydelig kutt i svært mange FN-organisasjoner. Hvis dette hadde blitt vedtatt, hadde det vært en betydelig endring av norsk politikk overfor FN. jo her hva komiteens andre nestleder sa om FN, at dette er en topptung organisasjon som det ikke er så viktig å bruke mer penger på. Da er mitt spørsmål til utenriksministeren: Deler utenriksministeren Tybring-Gjeddes beskrivelse av FN? Har Norge skiftet politikk og fokus i forhold til FN? Og i en tid hvor svært mange land kutter i sine FN-bidrag, er det ikke nettopp Norges oppgave å sørge for at det internasjonale samfunn står rede til å hjelpe i veldig mange av de konfliktene vi ser rundt i verden?

ikke minst i mange konfliktområder. Der det er krig og konflikt i sårbare stater, har FN et mandat som er veldig tilpasset det å drive fredsmekling, men også å kunne komme inn med bistand. Det ser vi ikke minst gjennom spesialutsending, Staffan de Mistura, nå gjør inne i Syria. Når det gjelder regjeringens budsjett, må det også ses i en litt bredere sammenheng. Hvis vi ser til nabolandet vårt Sverige eller Nederland eller Danmark,

Bistand gjennom sivilsamfunnsorganisasjonar har vist seg å vere minst like effektiv som annan bistand. Den er underlagd systematiske faglege vurderingar og kontroll i høve til effektivitet, resultat og korrupsjonssikring. Å kutte støtta til Sivilt samfunn ville vere ei fullstendig omlegging av norsk bistandspolitikk med eit pennestrøk. Det er viktig at me har ein grundig debatt om dette no for å unngå tilsvarande forslag i komande år. Kva faglege vurderingar låg føre før regjeringa føreslo slike omfattande kutt i løyvingane til Sivilt samfunn? Utenriksminister Børge Brende [10:12:47]: Som jeg forsøkte å tegne et bilde av i mitt innlegg, står vi oppe i en ny situasjon på mange områder. Oljeprisen er halvert, Norge opplever en stor tilstrømning av flyktninger og asylsøkere. I vårt naboland Sverige går finansministeren ut og antyder at de kanskje må bruke 50 pst. av bistandsbudsjettet sitt til å dekke kostnader ved flyktningers og asylsøkeres første år i Sverige. Det er også bistand å hjelpe folk som kommer til landet. Jeg mener at vi har funnet en god balanse på dette i det budsjettet som vi fremlegger. Selv med de endringene vi gjennomfører, er vi det landet i verden etter Luxemburg som bruker mest penger per innbygger til bistand. er jeg enig i at det sivile samfunn gjør en kjempeinnsats innen utvikling og bistand. De reduksjonene som var lagt inn i budsjettet for å dekke de økte kostnadene, er nå kommet tilbake gjennom kompromisset med Venstre og ingen problemer med – tvert imot. Jeg synes det er positivt at man også kan opprettholde satsingen på det sivile samfunn.

I en tid der det utenrikspolitiske feltet er i stor endring, der det er mangefasettert og innviklet å forholde seg til, sånn at utenriksministeren faktisk også melder at det kommer en ny stortingsmelding nettopp om det til oss i Stortinget, er det ikke da viktig å ha en stor satsing på forskning for at vi skal ha norsk kompetanse også i det vanskelige utenrikspolitiske bildet som vi står oppe i akkurat nå? På grunn av den ekstraordinære tilstrømningen av flyktninger og asylsøkere var jeg i den situasjon at jeg måtte redusere bistandsbudsjettet med flere milliarder. Det er ikke noen ønsket situasjon, men det må foretas ganske tøffe prioriteringer. Jeg valgte relativt sett å verne FN og de internasjonale organisasjonene – økte fortsatt kraftig på det humanitære budsjettet, økte fortsatt utdanningssatsingen og vernet om den satsingen som har vært viktig på helse, hvor Norge har hatt en internasjonal ledelse. Så ble det reduksjoner på det sivile samfunn. Det er nå oppjustert av Venstre og Kristelig Folkeparti, så julekortet er under skriving. Når det gjelder forskning, er utfordringen at forskningsbiten er finansiert over bistand. Det er ikke en vanlig bevilgning til norske forskningsinstitusjoner fra det som på fagspråket kalles 02. Dette er bistandspenger. I en situasjon som vi var oppe i, måtte jeg redusere på det jeg følte ikke gikk til dem som var mest sårbare. Det er ikke ideelt, men det var krevende valg, som også våre naboland står oppe (A) [10:16:23]: Jeg er ikke helt sikker på om jeg ble beroliget av svaret som utenriksministeren ga representanten Huitfeldt om FN. jeg har et annet spørsmål. Det har vakt en viss bekymring hos mange kvinneorganisasjoner og også hos oss som sitter i utenrikskomiteen, at det er en del ting som har blitt borte i teksten i årets budsjett. Det dreier seg først og fremst om seksuelle rettigheter, om ord som seksuell og reproduktiv helse, om uttrykk som trygge aborter. til å legge til at de største sosiale helseforskjeller i verden kan man se på reproduktiv og seksuell helse. Det dreier seg om alt fra kjønnslemlestelse til aborter og prevensjon. Jeg forstår uroen hos mange når dette er uttrykk som helt er blitt borte i årets budsjettproposisjon.

FN, er det fortsatt slik at Norge er en av de absolutt mest betydningsfulle bidragsyterne, og der har det også kommet påplussinger i forbindelse med budsjettforliket. Når det gjelder spørsmålet som Nybakk tar opp, er det en misforståelse. Jeg så også dette innlegget fra FOKUS. Men det har vi vist at er feil, for det er henvisninger andre steder i budsjetteksten knyttet til disse spørsmålene. I går hørte jeg også en tale på Norads store konferanse om kvinner og likestilling, og representanten Nybakk skal være

[10:18:57]: Denne budsjettde- batten runder av et år – nok et år – fullt av endringer i den internasjonale situasjonen. I dette bildet kan det være verdt å minne om at for det store flertallet i verden vil dette året ha brakt fremgang; tusener av fattige kan ha tatt skrittet på vei mot utvikling, det er færre kriger og mindre væpnet konflikt enn tidligere. Vår oppgave er likevel å ta tak i utfordringene. Vi er nå kjent med at Norge er anmodet om å øke bidraget til den internasjonale innsatsen mot ISIL. Vi tar til etterretning at regjeringen nå gjennomgår forespørselen, og at den kommer til Stortinget med sine vurderinger. Vi er klare til å lytte til vurderingene og til å gi våre råd. Fra Arbeiderpartiets side er dette klart: Vi har både et ansvar for og interesse av å bidra til kampen mot det FNs sikkerhetsråd kaller en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet uten sidestykke. Størst byrde for ISILs terror bærer mennesker i Irak og Syria. I hovedsak er dette deres kamp, i deres land – det er en militær kamp om landområder, men også en ideologisk kamp mot voldelig ekstremisme sprunget ut av den totalitære islamismen. I historisk sammenheng er dette også en kamp om retningen for islam. Den må føres an av det store flertallet muslimer som vender ryggen mot vold og undertrykkelse. De som tar denne kampen, skal ikke stå alene. Det er det FNs sikkerhetsråd markerer med sin resolusjon 2249, som ber medlemsstatene ta i bruk alle tilgjengelige midler for å forebygge terror fra ISIL. Vi vet også at terror mot sivile har nådd langt utenfor Midtøsten – Norge kan ikke se seg unntatt. Norge bidrar i dag i kampen mot ISIL gjennom opplæring av irakiske styrker på oppfordring av irakiske myndigheter og klart i tråd med folkeretten. Innsatsen har bred støtte i Stortinget, og vi legger til grunn at regjeringen fortsatt vurderer at denne innsatsen er meningsfull. ISILs vold og terror må møtes med maktmidler, det være seg fra politi i hvert land og med militære maktmidler for å stoppe planlegging og gjennomføring av terror, og for å svekke gruppens infrastruktur og kapasitet. FNs sikkerhetsråd har understreket at alle stater har et ansvar. Det ansvaret handler også om å handle klokt, i tråd med folkeretten, og å gjøre det som både er riktig og som vi som stat har forutsetninger for å gjøre. I denne vurderingen må Norge løpende prioritere ansvaret vi har for ivaretakelse av sikkerheten i våre egne nærområder med de kapasitetene vi disponerer og trenger for å løse disse oppgavene. oppgavene. Vi må understreke at det her må finnes politiske løsninger, det er ikke tilstrekkelig å samle og anvende militære maktmidler som den eneste løsningen. Kjernen i den ustabiliteten som har tillatt ISIL å vokse fram, er den politiske turbulensen i Irak og borgerkrigen i Syria. Begge steder må politiske løsninger prioriteres, og dette vil ta tid og vare. I dag er en rekke stater engasjert i kamphandlinger over Syria, og i Irak, ikke alltid med sammenfallende mål og strategi. Dette forlenger konflikten, øker lidelsene, driver nye mennesker på flukt – og i sum kan det ende opp med å gi ISIL større handlingsrom. Våre bidrag, nåværende og eventuelt kommende, må ikke bidra til dette. La oss minne om at for ISIL kan det også være et ønske å få fram konfrontasjon om at dette er en kamp mellom islam og vesten. Det er vår oppgave å påse at det ikke skjer. skjer. La meg til sist referere initiativet Arbeiderpartiet tok for å gi et ekstra bidrag til FNs høykommissær for flyktninger og Verdens matvareprogram. Jeg er glad for at en samlet komité slutter opp om en ekstrabevilgning. Den er ikke stor, men den kommer på tampen av året og vil bli godt mottatt. Det understreker FNs uvurderlige betydning for sårbare mennesker og for fred og er derfor et bidrag til kampen mot ekstremisme. Vi er beroliget over at deler av kuttene til FN som regjeringen foreslo i tilleggsnummeret, ble rettet opp i budsjettforliket. Jeg mener det som ble foreslått, hadde vært et veldig dårlig signal fra Norge til FN, som gjennom 70 år, ikke alltid like godt som vi måtte ønske, men som tross alt har vært en kontinuerlig kraft for utvikling mot ekstremisme – og kraften som er til stede på bakken etter at kameraene er slått av og de militære ofte er reist tilbake. Derfor bør Norge opprettholde den erfaringen man har med å være en støttespiller for FN, ikke minst i den krevende situasjonen som er i Midtøsten.

[10:23:47]: Når 2015 nå går mot slutten, kan vi konstatere at verden ikke er blitt et roligere sted. Krig, konflikter, kriser og nød preger nyhetsbildet. Klimakrise, flyktningkrise og krigen i Syria dominerer. Samtidig er Norge en fredelig plett i en urolig verden – med stor innsats for nødhjelp, bistand, bærekraftsmål og fredelig konfliktløsning. Denne dualismen gjør også at de utenrikspolitiske forhold i stadig sterkere grad spiller inn her i Norge. Når statsledere og ministre møtes i Paris for å diskutere klima, vet vi at det vil ha innvirkning på politikken her i landet. Når migranter krysser Middelhavet i hundretusentall, ser vi at mange velger Norge som et land de ønsker å søke asyl i. Når krigen i Syria får rase videre, og når ISIL får fortsette sine grusomme og barbariske handlinger, ser vi at det slår direkte ut her i Norge og i Europa, med rekruttering av fremmedkrigere og terror. Det er derfor viktig og positivt at de politiske partiene i Norge kan samle seg om hovedlinjene i norsk utenrikspolitikk, at vi har et klimaforlik og at vi kunne samle oss om tiltak for å møte flyktningtilstrømningen til Norge. I en verden der faren for polarisering og isolering øker, må vi med sterk røst framheve behovet for dialog, åpen handel og sterke internasjonale avtaler og organisasjoner. Når Russland grovt krenker folkeretten på Krim og i Øst-Ukraina, må vi følge våre allierte og deres virkemidler. Alenegang og kortsiktig tenkning er en farlig vei å gå. Små land som er avhengig av å selge sine varer i fri konkurranse, er helt avhengig av velfungerende internasjonale avtaler. Årets bistandsbudsjett er historisk høyt. Etter budsjettforliket i Stortinget er bistandsbudsjettet på 37,4 mrd. kr, eller 1,1 pst. av BNI. Bevilgningsforslaget til ODA-godkjente flyktningtiltak utgjør rett under 20 pst. av bistandsrammen for 2016. Våre naboland Danmark og Sverige bruker opptil rundt 30 pst. Jeg hørte at komitélederen snakket om et politisk teater når det gjaldt bistandsbudsjettet. beredskapsdepartementet det var reelle forhandlinger i en veldig vanskelig situasjon, der regjeringen måtte finne dekning for store, uventede flyktningutgifter. Det er godkjent gjennom internasjonale avtaler hvordan dette kan gjøres. Når vi allikevel valgte lytte til de innspill som kom fra Kristelig Folkeparti og Venstre, mener jeg at vi nå har fått et historisk godt bistandsbudsjett. Norge er på verdenstoppen i andel av BNI, og per innbygger er vi helt på topp. Jeg synes det er liten grunn til å kalle dette teater. Vi har aldri opplevd en sånn situasjon før – at det har vært en stor omveltning av budsjettet på kort tid. Vi styrker innsatsen for å forebygge nye kriser og hjelpe i nærområdene. Bistand innrettet mot konkrete felt som utdanning, helse og næringsutvikling, sikrer en målrettet utvikling og legger fundament for en moderne og framtidsrettet bistandspolitikk. Gjennom tilgang til gode utdanningsinstitusjoner, et fungerende helsevesen og nye arbeidsplasser kan mennesker på sikt arbeide seg ut av varig fattigdom. Vi må i fortsettelsen gå i retning av mer resultatstyring og åpenhet, mindre automatikk i utdeling av midler og færre målsettinger for å få mer effekt ut av hver krone Vi må dessuten fortsette en geografisk og tematisk konsentrasjon som regjeringen startet på i inneværende budsjett, og jeg er derfor glad for at utenriksministeren varsler en slik utvikling. Fokuseringen på Nord-Norge og nordområdene blir enda viktigere i årene som kommer. Norges NATO-medlemskap er og blir vår viktigste garanti for en fred i frihet. Alliert tilstedeværelse, øvelse og samhandling i nord viser hvor viktig nordområdene er også for NATO. siden det i det hele tatt har kommet asylsøkere over Storskog. Jeg vil gi ros til utenriksministeren og hans departement for godt diplomatisk håndverk. Vi vet ikke om dette varer, men det ser ut til at tiltak hjelper. hjelper. Vi trenger en god dialog med Russland. Folk-til-folksamarbeid og samhandling i nordområdene er viktig. Samtidig må vi stå ved våre utenrikspolitiske idealer og spilleregler. Folkeretten er små lands viktigste vern mot overgrep fra store naboer. Derfor må vi fordømme og straffe brudd på folkeretten. 10. desember er en festdag for fred og forsoning og et lite pustehull i et nyhetsbilde preget av krig, konflikt og terror. Derfor er det en klok beslutning Nobelkomiteen har tatt når de i dag tildeler Nobels fredspris til den tunisiske Kvartetten for nasjonal dialog. Derfor – til slutt: Verden er i positiv utvikling. Tusenårsmålene er i stor grad nådd, og nå erstattes de av bærekraftsmål, stadig flere løftes ut av fattigdom, og det er faktisk færre kriger i verden enn på lenge.

vi har utfordringer som vi er nødt til å løse både på kortere og på lengre sikt. Vi må også ta regningen for det som nå skjer knyttet til migrasjonen – og det som skjer i Europa – som følge av konflikten i Syria og Irak.

til å få personer ut av fattigdom, og som gjør at land kan utvikle seg videre slik at man permanent kommer ut av fattigdommen. Derfor er det viktig i det arbeidet som regjeringen gjør, og har igangsatt, med satsingen innenfor helse, utdanning og næringsutvikling.

nettopp i retning av å ikke gjøre land langsiktig avhengig av bistand, men heller gjøre landene i stand til å kunne få lov til å eksportere varene sine til markeder som er betalingsvillige og har mulighet til å importere – det er helt vesentlig. Når det gjelder helse, har regjeringen gjort en formidabel innsats. Man satser på vaksinasjon, kvinnehelse, barn etc. nettopp for at også den fattige delen av verden skal kunne ta del i den positive helseutviklingen som resten av verden har. Dette er et langsiktig arbeid – det er ikke gjort over natten. Dette må man jobbe nøye med – man må være veldig dedikert til oppgaven – og man må tenke langsiktig.

og nye varer og tjenester, som man da kan få eksportert, slik at man kommer et hakk opp og kan komme seg ut av fattigdommen. Bistand er viktig, og humanitær hjelp er viktig i en kortere fase. Næringsutvikling og handel er det som er den langsiktige delen for å få løst problemene. Vi har i høst blitt rammet av migrasjonen som har skjedd i Europa over tid. Der vil jeg gi Stortinget honnør for at man faktisk har tatt jobben med å stramme inn på en del vilkår, noe som gjør at man kan forsøke å få ned tilstrømningen til Norge. Det er altfor tidlig å si om man har lyktes eller ikke, men man har i hvert fall sett klare tegn til bedring. Men disse tingene kan komme tilbake hvis vi ikke viser en fast holdning på dette feltet. Utenriksministeren gjør en veldig god jobb med sin dialog bl.a. østover. Justisministeren gjør en fantastisk jobb på sitt felt for å sørge for at de virkemidlene som Stortinget nå har lagt til grunn for at man kan bruke, kan gjennomføres. nå bruker denne arenaen – bruker disse virkemidlene – som Stortinget har åpnet for gjennom sine vedtak. Man sørger for å få lovene på plass, man sørger for å få på plass forskriftene, og, ikke minst, man viser en håndfasthet som er helt vesentlig i denne situasjonen. Jeg vil også rette en takk til våre svenske venner for det arbeidet de gjør, som også bidrar positivt sett fra norsk side. Fremskrittspartiet støtter opp om konsentrasjonen knyttet til antall bistandsland og hvordan man skal jobbe med bistandspolitikken.

Betyde- lige endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser stiller oss overfor nye utfordringer. Endringene krever mye av oss både hjemme og ute. De krever at vi prioriterer og omprioriterer og evner å innrette oss annerledes også i det korte perspektivet. Vi må tilpasse oss store forandringer i trusselbilder og aktører, i kjente mønstre og i etablerte sannheter. Vårt dyktige og engasjerte personell, både militære og sivile som er på vakt hver dag, hver time her hjemme, og som løser oppdrag på vegne av Norge ute, merker at disse endringene betyr mye for deres hverdag. Regjeringa har en tydelig holdning om at Forsvaret må styrkes både økonomisk og operativt. Det arbeidet fortsetter vi i budsjettforslaget som ble lagt fram i oktober. Forslaget for 2016 innebærer en reell økning av forsvarssektorens ramme med om lag 4,2 mrd. kr sammenlignet med saldert budsjett for 2015. Det er en økning på hele 9,6 pst. Det totale budsjettforslaget er rett under 49 mrd. kr. Det er gjennomslag, og det er et historisk høyt tall.

med det synet i Arbeiderpartiets alternative budsjett. Jeg kan også forsikre representanten Huitfeldt om at jeg ikke på noen måte har brukt de ordene jeg faktisk ville hatt dekning for å bruke vedrørende den økonomiske og operative utviklingen i Forsvaret de åtte årene hennes parti satt med ministerposten, og de årene hun selv satt i regjering. Budsjettforslaget viser at vi tar den sikkerhetspolitiske situasjonen på alvor. Vi prioriterer kampflyanskaffelsen, evnen til situasjonsforståelse, overvåking og tilgjengelighet, og vi tar tak – tydelig – i driftssituasjonen gjennom en ekstra satsing på vedlikehold i Sjøforsvaret for 2016. Denne økningen bidrar til at andelen av BNP som brukes på forsvar, stiger noe og er på rundt 1,5 pst. I budsjettforslaget tilleggsbevilger regjeringa 3,8 mrd. kr for å sikre at anskaffelsen av nye kampfly ikke går ut over operativ aktivitet. Oppfølgingen av kampflyanskaffelsen med baseløsning vil utgjøre hovedprioritet for oss både i 2016, i neste planperiode og tida utover det. Det er en investering som har avgjørende betydning for Norges sikkerhet. Regjeringa legger vekt på å opprettholde et høyt investeringsnivå for å sikre fortsatt fornying og modernisering. Investeringsbudsjettet i sektoren er på om lag 15 mrd. kr. Det gir en investeringsandel på over 25 pst. NATOs mål er som kjent 20 pst. pst. Foruten tilleggsbevilgningen til kampfly tilføres det betydelige midler til resten av forsvarssektoren. Etterretningstjenesten styrkes med 370 mill. kr utover det ambisjonsnivået som ligger i den gjeldende langtidsplanen. Det er både sikkerhetspolitiske og teknologiske utviklinger som gjør Teknologisk og kapasitetsmessig modernisering skal gjøre tjenesten bedre i stand til å håndtere dagens og framtidas utfordringer i takt med situasjonens og trusselbildets utvikling i og rundt Norge. Gjennom en markant styrking av vedlikeholdet i Sjøforsvaret for 2016 på over 300 mill. kr tas en stor del av vedlikeholdsetterslepet. Det legger til rette for et fortsatt høyt aktivitetsnivå og øker tilgjengeligheten på fartøyene. Regjeringa ønsker et robust militært nærvær i nord og foreslår økte bevilgninger til fast stasjonering av en ubåt i Ramsund. Det sikrer kontinuerlig operativ tilgjengelighet og om lag 250 seilingsdøgn i nord sammenlignet med 45 døgn uten denne økningen på 62 mill. kr. Flere og lengre tokt med maritime patruljefly vil øke evnen til overvåking i nordområdene, suverenitetshevdelse og informasjonsinnhenting. I tillegg skal Kystvakten prioritere seiling i nord. Vi har flere store investeringsprosjekter som fremmes i budsjettforslaget, men la meg bare her spesielt nevne et løft for materiellsituasjonen i Heimevernet. Vi setter av over en halv milliard kroner til nye feltvogner som bedrer både operativiteten og trafikksikkerheten, i tillegg til å redusere miljøutslippene. Med våre militære bidrag i flere internasjonale operasjoner viser vi vilje til å ta medansvar for stabilitet og sikkerhet i konfliktrammede områder. Det er også en innsats for vår egen sikkerhet. Styrkebidragene i FN-operasjonen MINUSMA i Mali med et C-130 transportfly i ti måneder fra januar er mer enn en fordobling av det norske personellbidraget i operasjonen. Transportfly er kritisk og svært etterspurt nisjekapasitet som øker operasjonens operative evne, styrker sikkerheten til personellet og reduserer avhengigheten av risikoutsatte veier. Vi har også et bidrag i Irak med opptrening og opplæring av irakiske sikkerhetsstyrker, for å håndtere den risikoen ISILs terrorisme representerer, både regionalt og globalt. Eventuelle ytterligere militære og sivile bidrag er til vurdering av regjeringa, og regjeringa vil på vanlig måte komme tilbake til Stortinget om dette når disse vurderingene er klare.

Spørsmål to: Det er regjeringa og samarbeidspartiene som bestemmer om det skal være et bredt forlik om langtidsplanen. Vil forsvarsministeren invitere til et bredt forlik når langtidsplanen skal behandles i Stortinget? Statsråd Det er fristende å bare svare ja på begge spørsmål og gjøre svarreplikken veldig kort, men la meg utdype noe. Vi har hele veien sagt at vi har som hensikt å legge fram langtidsplanen i vårsesjonen. Det mener jeg er fornuftig, sånn at vi får begynt på de nødvendige endringene som må til i forsvarssektoren. Jeg er også enig med representanten Huitfeldt i at det er viktig å legge opp til så bred enighet som mulig og så bredt forlik som mulig. En av årsakene til det er at det i forsvarssektoren, kanskje i enda sterkere grad enn i mange andre sektorer, skal gjøres

En av de tingene som vi håper å få til, er at verkstedet AIM skal få vedlikeholdsoppdrag for motoren på F-35. I Klassekampen i går ble det kjent at regjeringen planlegger ikke bare å omdanne verkstedet til et aksjeselskap, men også å selge det, og at det skal komme en proposisjon til Stortinget om det. I budsjettinnstillingen sier en enstemmig komité at regjeringen må arbeide for at AIM skal kunne konkurrere om vedlikeholdskontrakten for motorene. Til det trengs en investering som kan beløpe seg opptil 1 mrd. kr. Er det for å slippe unna denne investeringen at departementet nå planlegger å

vinne kontrakter og utvikle seg videre. Det er en ikke helt uvanlig måte å gjøre det på for selskaper som står i en konkurransesituasjon som kan være utfordrende, men ikke minst fordi vi også ser behovet for å utvikle selskapet enda mer forretningsmessig, og da er aksjeselskapsmodellen en ganske god modell for det. å komme tilbake til Stortinget med en proposisjon. Dette er jo noe som åpner muligheten for salg, men det er ikke dermed sagt at det blir et salg. Det er en rent forretningsmessig vurdering av hva som er hensiktsmessig, og hva som tjener selskapet.

Det siste året har fleire parti teke til orde for å styrkje Forsvaret, då Forsvaret har knappe ressursar i ei utfordrande tid.

på den eine sida dei endra tryggingspolitiske rammevilkåra og på den andre sida den krevjande driftssituasjonen som er i store delar av Forsvaret. Det teiknar seg eit tydeleg risikobilete som leiar fram mot behovet for å ta eit strategisk vegval, sa statsråden då.

ikke minst den gjennomgangen vi nå har i departementet av det som skal lede fram til langtidsplanen som kommer til Stortinget. Det er mange veivalg å ta, og man er nødt til å prioritere. Det vil man være nødt til nær sagt uansett økonomisk ramme, og det er det også regjeringa legger opp til. Jeg er også veldig opptatt av at uansett hva slags struktur man til slutt bestemmer seg for i Stortinget, må det vi har, være øvd, trent, finansiert og bemannet, sånn at det kan fungere godt. Det tror jeg også det er bred enighet om på Stortinget. Når det så gjelder spørsmålet om handlingsrom, særlig knyttet til eventuelle nye eller utvidede internasjonale operasjoner, er regjeringas holdning at vi bl.a. nå har tilleggsfinansiert det ekstra bidraget vi nå gir i MINUSMA, FN-operasjonen, med nær 82 mill. kr. Det er nettopp for å sikre at det ikke går ut over den operative aktiviteten

for å ha bidratt til en demokratisk og moderne grunnlov i Tunisia og gjort Tunisia til en arabisk sommer, dessverre omgitt av mange vintre. Jeg var for fem uker siden i Tunisia som gjest fra Stortinget i det tunisiske parlamentet og var midt oppe i begeistringen over fredsprisen og fortsatt også jubel over grunnloven. La meg legge til at det sies mye pent om Tunisia nå, men Tunisia trenger faktisk handling fra oss. De trenger bistand, men de trenger først og fremst investeringer. Tunisia trenger arbeidsplasser, sysselsetting for alle de unge menneskene som søker etter noe å gjøre – og det haster. Hos enkelte ungdomsgrupper er arbeidsledigheten oppe i 40 pst., og vi vet også at rekrutteringen fra den gruppen i Tunisia til islamistiske terrorgrupper er foruroligende stor. Både Norge, EU og andre har et stort ansvar for å sikre stabilitet og demokrati i Tunisia. Jeg håper at de tilstedeværende medlemmer av regjeringen tar seg det ad notam. det ad notam. Denne høsten representerer en milepæl i FNs utviklingsarbeid. Den 25. september vedtok verdensorganisasjonen de nye bærekraftsmålene – «sustainable development goals» en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og bremse farlige klimaendringer innen år 2030. Målene er universelle og forplikter alle land. De tar over etter tusenårsmålene, som faktisk ga resultater. Særlig gjelder det målet om halvering av verdens fattigdom innen 2015 – ga resultater, nådde fram. Norge hadde, som vi alle husker her, et særskilt ansvar for de gamle tusenårsmålene 4 og 5. Det dreier seg om kvinners seksuelle og reproduktive helse og bekjempelse av barnedødelighet. Det finnes fortsatt områder og land i verden der det farligste du gjør som kvinne, er å sette barn til verden.

Vi må sikre at kampen mot mødre- og spedbarnsdødelighet fortsetter under de nye bærekraftsmålene. Det er fortsatt viktig å støtte vaksinealliansen GAVI og de vaksinasjonsprogrammene de har. Gjennom bærekraftsmålene har FN vist både styrke, relevans og evne til handlekraft når det gjelder. Men alle FNs særorganisasjoner er relevante ute i felten hver dag. Av og til husker jeg tilbake til våren 2001 – dette var før 11. september mens Taliban styrte Afghanistan. Vi fikk rapporter fra flyktningleirene i grenseområdene mellom Pakistan og Afghanistan. én eneste organisasjon som var der oppe – der var det ingen CNN-effekt. Det var FNs høykommissær for flyktninger, men de hadde ikke nok penger. I dag mangler samme organisasjon penger i Libanon og Jordan. Jeg vil i likhet med representanten Gahr Støre også si meg glad for at når vi kommer til nysalderingen nå, kommer det til å gå noen penger til UNHCR i grenseområdene til Syria. Jeg har sett FNs utviklingsprogram og UNICEF i Mosambik, Vietnam og Laos og er imponert over hva de får til – igjen: når det ikke er tv-kanaler på, og når soldatene har reist. Arbeiderpartiet mener det er helt nødvendig at basisbevilgningene til FN-organisasjonene opprettholdes på et høyt nivå, og har derfor lagt inn igjen midler som regjeringen hadde kuttet. Jeg er også glad for at samarbeidspartiene har gjort det samme. Vi øker også regionbevilgningen til Latin-Amerika med 70 mill. kr. Husk at dette dreier seg bl.a. om gjenoppbygging av Haiti, støtte til urfolk, om menneskerettigheter og fredsarbeid, for ikke å snakke om vold mot kvinner i nære relasjoner. Vi øker også regionbevilgningen til Asia og vil minne om engasjementet i Afghanistan, Nepal, Vietnam og Myanmar. Til slutt: Jeg vil avslutte der jeg begynte. Jeg er veldig glad for at komiteen har viet så mye plass til kvinners rettigheter generelt og til seksuell og reproduktiv helse spesielt.

(H) [10:51:23]: Norge er i den mest utfordrende situasjonen på flere tiår. Oljeprisen har falt, og ledigheten øker. Vi har en flyktning- og migrasjonskrise. Europa utsettes for terror. Den sikkerhetspolitiske situasjonen har ikke vært mer krevende siden den kalde krigen. For første gang i historien har et EU-land, Frankrike, påberopt seg artikkel 42-7 i Lisboa-traktaten, den såkalte solidaritetsklausulen. Det er beskrivende for det alvoret som hviler over Europa nå. Norge må stå sammen med sine nærmeste venner og allierte, i en tid da våre grunnleggende verdier og vårt samfunnssystem er truet. Situasjonen krever politisk ansvarlighet, at Norge styres trygt. Mot et bakteppe preget av instabilitet og økende uforutsigbarhet i våre nærområder og i Europas naboskap er det mer enn noen gang viktig at vi har en regjering og et stortingsflertall som har evne og vilje til å prioritere alliansesolidaritet, sikkerhet og styrket forsvarsevne. Samtidig tar regjeringen et internasjonalt lederskap humanitært og i utviklingsarbeidet, gjennom økt engasjement og økte bevilgninger for å bidra til stabilitet og utvikling i andre deler av verden som har påvirkning på vår egen sikkerhet. I tider med omstillingskrav er det av stor betydning at regjeringen også jobber aktivt for å ivareta norske handelspolitiske interesser. Komiteen har nylig avgitt innstilling til stortingsmeldingen om globalisering og handel, den første rene handelsmeldingen på 30 år. Et bredt flertall stiller seg bak hovedlinjene i meldingen og målet om å føre en offensiv handelspolitikk tuftet på norske interesser. Når jeg nevner dette i en budsjettdebatt, er det naturligvis fordi tilgang til markeder ute i verden er en forutsetning for velferden hjemme. Å sikre norsk næringsliv likeverdig tilgang for varer, tjenester og investeringer i et globalisert marked i stor endring er avgjørende både for statens finansielle situasjon og for at vi skal lykkes med å sikre arbeidsplassene og skape nye. Det er spenning knyttet til om medlemslandene vil lykkes i å få bevegelse i WTO-prosessen på toppmøtet i Nairobi neste uke. For mange prosesser pågår der Norge står utenfor, men som uten tvil påvirker oss. TTIPer en av dem. En avtale mellom EU og USAvil få store konsekvenser for norsk næringsliv. Som statsråd Helgesen har sagt: Det er en virkelighet vi ikke kan stenge oss ute fra. Regjeringen er derfor opptatt av å utrede hvilke konsekvenser en TTIPavtale vil kunne få for Norge, være aktiv og best mulig forberedt til å posisjonere oss hvis og når det oppnås enighet om en slik avtale. En aktiv europapolitikk er sentral i regjeringens utenrikspolitiske arbeid. Målet for europapolitikken er å få gjennomslag for norske interesser og bidra til en positiv utvikling både i Norge og i andre europeiske land. Samarbeidet med EU er avgjørende for å ivareta norske interesser, og EØS-avtalen er selve bunnplanken i dette samarbeidet. 80 pst. av vår eksport går til EU-markedet. Etter forhandlinger på overtid lyktes det regjeringen i sommer å oppnå en svært god avtale med EU om nivået på EØS-midlene for en ny periode, 2014–2020. Gjennom EØS-avtalen deltar Norge i en rekke av EUs programmer. I 2016 vil det norske bidraget beløpe seg til 381 mill. euro. Programsamarbeidet der Horisont 2020 og Erasmus+ utgjør om lag 80 pst., står sentralt. Det kan bidra til politikkutvikling i EU og ikke minst gi mulighet for kunnskaps- og nettverksutvikling mellom norske og europeiske miljøer. Ambisjonen til regjeringen er at vi skal hente hjem en større andel av denne potten, og resultatraten er gledelig stigende. Et nytt og spennende tiltak på årets budsjett er en bevilgning til forskning på europeisk klima- og energipolitikk.

Energiunionen reiser viktige spørsmål for Norge, som den største eksportør av gass til EU-markedet. EU er også vårt viktigste marked når det gjelder energiteknologi, et område der Norge er verdensledende. Gjennom EØS-avtalen legges de økonomiske, politiske og rettslige rammene for vår viktigste eksportsektor i stor grad i EU. Sammen med våre egne omstillingsbehov skaper det et behov for raskere og bedre analyser av utviklingen, hvordan vi kan utnytte mulighetene og sette oss bedre i stand til å forstå og og påvirke EUs politikkutvikling i en tidlig fase. Som europaministeren sa i sin redegjørelse tidligere i høst: «Europeisk samarbeid har neppe vært vanskeligere i EUs levetid. Men behovet for europeisk samarbeid har neppe vært større.»

[10:56:31]: Etter noen ekstra- runder – hvis jeg får lov til å si det på den måten – har vi kommet fram til et budsjett innen forsvar, utvikling og utenriks som er tilpasset både den økonomiske situasjonen og de utfordringene vi står overfor på kort sikt. må det også være lov til å si at utfordringene nok er større enn det som budsjettet for 2016 har lagt opp til, så det blir nok flere ekstrarunder ved senere budsjettforhandlinger. Utfordringene er store på alle mulige områder, men på tross av det har vi fått på plass et totalt bistandsbudsjett for 2016, hvis man inkluderer klima og skog, på 37,4 mrd. Dette er en økning – til sammenligning med 2015 – på over 4 mrd. kr. Dette utgjør, som mange har vært inn på, ca. 1,1 pst. av forventet BNI i 2016. i 2016. På tross av den stramme økonomiske situasjonen har regjering og storting – gjennom forhandlinger – videreført den kursendringen som er så overordnet viktig,

det som handler om utdanning, blir viktigere og viktigere. Her vil jeg referere tidligere president i Tanzania – han var president fra 1961 til 1985, så vidt jeg husker.

Det er sånn at for at bistand skal være vellykket, og for at bistand skal vise resultater, er utdanning en grunnleggende forutsetning. Derfor er det så viktig at man på tross av den økonomiske situasjonen, har fått plass til en videre satsing og mer fokus på dette. Det er en tydelig endring her, og vi vi skal kanskje ikke kikke så mye tilbake, men under de rød-grønne ble utdanning fjernet fra prioriteringslisten i 2007. Fra 2005 til 2012 sto satsingen på utdanning fast på 1 mrd. kr, mens budsjettet i samme periode økte med 9 mrd. Det var en tydelig prioritering fra de rød-grønne. Derfor er det bra at alle partiene nå stiller seg bak det regjeringen har satt som en prioritering med tanke på utdanning og ikke minst det som handler om handel. Handel er en forutsetning for at mennesker skal kunne jobbe seg varig ut av fattigdom. Komiteen viser videre til at «intet land har arbeidet seg ut av fattigdom uten økonomisk vekst, industrialisering og handel». Dette er et sitat fra en innstilling som nettopp er avgitt til Stortinget. Det er uhyggelig viktig, og det er komiteen som stiller seg bak denne fokuseringen og denne prioriteringen. Derfor er det interessant å registrere at på tross av at man er med på en så sterk melding fra et samlet storting, er det fortsatt noen partier som mener – når man står alene – at dette ikke er en prioritering. prioritering. Jeg registrerer at komiteens leder reagerte litt på en uttalelse fra representanten Tybring-Gjedde.

som storting skal kunne ha et kritisk blikk på bruken av 37,4 mrd. kr, er jeg redd for at vi ikke blir treffsikre nok. Derfor er det viktig å påpeke at man kanskje kan få mer ut av disse 37,4 milliardene – mer bistand, mer hjelp og flere ut av fattigdom – hvis man er kritisk til bruken av dem og blir mer treffsikker. I regjeringens aktive europapolitikk spiller EØS-midlene en viktig rolle. De styrker sosial og økonomisk utvikling, og de styrker vårt bilaterale forhold til viktige EU-land. De er et uttrykk for at Norge er tett sammenvevet med våre europeiske venner og naboer, og gir viktige bidrag i den europeiske integrasjonsprosessen. Vi er tilfreds med et godt forhandlingsresultat om EØS-midlene tidligere i år, og vi er nå i gang med arbeidet for å styrke den strategiske innretningen av EØS-midlene i kommende periode. Samtidig er det viktig å huske at EØS-midlene er nettopp det – midler. De er midler for å fremme politiske mål, basert på felles europeiske verdier. Vi kan ikke akseptere at midlene anvendes på en måte som er i strid med disse verdiene. Det var derfor vi i mai 2014 besluttet å suspendere utbetalingen av midler til Ungarn. Vi gjorde det fordi ungarske myndigheter hadde brutt inngåtte avtaler om hvordan EØS-midlene skulle forvaltes. Vi reagerte også mot ungarske myndigheters forsøk på å innsnevre sivilsamfunnets handlingsrom. Jeg er glad for å kunne informere Stortinget om at vi fra giversiden i går besluttet å oppheve suspensjonen av EØSmidlene til Ungarn. Det innebærer at Norge vil gjenoppta støtten til økonomisk og sosial utjevning i landet. Suspensjonen oppheves fordi ungarske myndigheter har oppfylt kravene Norge har stilt til kontrollen og gjennomføringen av EØS-midlene i Ungarn. Dette inkluderer garantier for at ungarske myndigheter ikke skal blande seg inn i forvaltningen av den norske støtten til det sivile samfunn. Skattemyndighetene har frafalt anklagen mot NGO-ene om kriminell aktivitet. aktivitet. Det ligger bredere politiske hensyn bak vår holdning i Ungarn-spørsmålet. Det europeiske samarbeidet er under press. I Ukraina står troverdigheten for den europeiske integrasjonsprosessen på spill. Norge er et av de landene som bidrar mest til å støtte ukrainerne i deres europeiseringsambisjoner.

ISIL har med sin terror som mål å skape splittelse og polarisering ikke bare i den arabiske verden, men også i Europa. Norge gir viktige bidrag i koalisjonen mot ISIL og i arbeidet mot radikalisering. Flyktningkrisen og migrasjonsutfordringen utfordrer både Europas institusjoner og Europas moralske vev. Norge er en medspiller for felles europeiske løsninger. Ytterliggående og populistiske partier og politiske krefter er på fremmarsj i flere land. Hvis de skulle vinne frem med sin politikk og sine løsninger, ville vi få et Europa med sterkere splittelse og økt polarisering. Vi ville få et svakere Europa. Europa. Etter slutten på den kalde krigen hadde vi nok en for optimistisk tro på at de verdier Europa bygger på, skulle spre seg. For mange av oss trodde nok at Europas nabolag ville bli mer som oss. Slik ble det ikke. Men når Europa og europeiske verdier nå er under så sterkt press utenfra, er det desto viktigere at vi er resolutte i vårt forsvar av disse verdiene innenfor Europa. Vi må konfrontere krefter i Europa som undergraver disse verdiene. I møte med en farligere verden og i møte med farlige krefter og tendenser i Europa må vi mobilisere de verdiene som gjør at Europa er sterkt, som utgjør Europas moralske ryggrad, og som gjør Europa enten det er for ukrainere eller for folk fra andre deler av verden. Da må vi også være rede til å ta i bruk nødvendige virkemidler for å reagere mot forsøk på å undergrave demokratiske spilleregler, menneskerettigheter og rettsstatsprinsipper. er vi fra norsk side. Vi mener at også EU bør være rede til det, for det står om selve grunnlaget for europeisk fred og frihet. [11:06:36]: Det er en veldig god melding statsråd Helgesen her kommer med, knyttet til det arbeidet som er gjort overfor Ungarn. Det viser også på en god måte at EØS-midlene er vårt bidrag til EU, men de skal også brukes strategisk til å oppnå viktige politiske mål. Statsråd Helgesen har også tidligere gått inn for å bruke EØS-midler til Ukraina for å sikre stabilitet og rettsstatsutvikling i våre nærområder. Mitt spørsmål er knyttet til situasjonen på Balkan. I dette budsjettet har regjeringa litt færre midler til Balkan, og for mange av dem som jobber med rettsstatsutvikling i denne delen av Europa på norske prosjekter, er dette et betydelig kutt. Hva vil statsråd Helgesen gjøre for å øke vårt bidrag på Balkan og i Eurasia? Dette handler også om våre sikkerhetspolitiske interesser. Statsråd Vidar Helgesen [11:07:36]: Det er helt riktig at Balkan er en region med fortsatt store utfordringer. Det er en region hvor europeisk integrasjon har spilt en viktig rolle for stabilitet og utvikling, men hvor behovene fortsatt er store. har en mulighet til når vi nå går inn i planleggingen og forhandlingene med andre land om anvendelsen av EØS-midlene, er å gjøre bruk av en regional pott innenfor EØS-midlene, som er noe nytt som er fremforhandlet, til å anvende midler i samarbeid med nåværende EØS-mottakerland inn mot naboland. Det kan på Balkan f.eks. bety at Kroatia, som er et mottakerland for EØSmidler, vil kunne anvende midler inn i øvrige land på Balkan vi i samarbeid med Polen vil kunne jobbe opp mot Ukraina. Men dette er ting vi skal diskutere med disse landene i tiden som kommer. Svein Roald Hansen [11:08:41]: Flyktningsitua- sjonen i Europa har skapt betydelig debatt om å finne bedre løsninger for å håndtere den: styrke yttergrensekontrollen gjennom Schengen, som vi er en del av, og styrke Frontex, som vi er en del av. Det snakkes om å opprette en felles kystvakt for å håndtere situasjonen i Middelhavet,

[11:09:42]: Det er helt riktig som representanten Hansen er inne på, at avstanden mellom ambisjonene man har, og vedtakene man fatter, og implementeringen og evnen til å gjennomføre det er for stor. Det er en bekymring vi deler med de andre landene som har mottatt har mottatt mange flyktninger og migranter. Vi er veldig opptatt av og gir norske bidrag, både i debatten og i form av økonomiske ressurser til yttergrensetiltak, til migrasjonstiltak i Hellas til relokaliseringsordningen, men vi ser med bekymring på at for få land gir sitt bidrag både når det gjelder mottak, og når det gjelder materiell innsats. Der står vi på samme linje som mange nærstående land i den europeiske debatten. Det må mer felles ansvar til, og flere land må ta sin del av det.

EU er under stort press om dagen, spesielt er Schengenavtalen det. Jean-Claude Juncker, presidenten i EU-kommisjonen, heldt nyleg ein tale i EU-parlamentet der han åtvara om at dersom Schengen-systemet fell, vil òg euroen falle. Han slo fast: «If the spirit of Schengen leaves us … we’ll lose more than the Schengen agreement. A single currency doesn’t make sense if Schengen fails.» Høgre har alltid vist stor begeistring for euroen, og seinast i sommar gjorde ein det klart at Høgre framleis ønskjer å innføre euro i Noreg.

sterkere nasjonale grensekontroller, vil det ha store økonomiske virkninger. Det vil undergrave noe av det Europa trenger aller mest nå, nemlig ny konkurransekraft og ny vekstkraft i møte med en global konkurranse som blir skarpere og spissere. Så det er store ting på spill her. Grensekontroll kan være en nødvendig løsning midlertidig, men det er ingen fremtidig løsning for Europa å gjeninnføre varige nasjonale grensekontroller, og derfor er det så avgjørende at man får skikk på Schengen. Og det som skal til for å få skikk på Schengen, er effektive yttergrensekontroller og solidarisk samarbeid mellom europeiske land. [11:13:21]: En enstemmig komi- té understreker at nordområdene er Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde. Men Arbeiderpartiet er ikke enig med flertallet i komiteen i at regjeringen fører en offensiv nordområdepolitikk. Dessverre er det mest ord og lite handling. I budsjettforslaget kuttes det millionbeløp. Det er ikke satsing, det er en nedprioritering. Jeg skal gi regjeringspartiene rett når de sier at det har foregått et taktskifte i nordområdepolitikken etter at de overtok, men det er dessverre med negativt fortegn. Det er derfor påfallende at utenriksministeren i sitt hovedinnlegg ikke nevnte nordområdene med et eneste ord.

er inngått. Det er mange som ser med uro på at Norge begynner å miste grepet når det gjelder å definere og ikke minst ha et eierforhold til det som skjer i Norges viktigste interesseområde. I mediene har vi den siste tiden kunnet lese at det er den islandske nordområdekonferansen Arctic Circle som setter dagsordenen i Arktis. Det skal ikke være slik – ambisjonen må være «Look to Norway», slik det var under regjeringen Stoltenberg. Hvis regjeringen mener noe med å føre en offensiv nordområdepolitikk, samt å ha ambisjoner om å være en ledende ledende arktisk nasjon på den globale arenaen, da må utenriksministeren og hans kollegaer i regjeringen vise det både i ord og i handling. Jeg oppfordrer derfor utenriksministeren til å lytte til det min partileder og stortingskollega Gahr Støre sier, for å vinne tilbake nordområdeinitiativet.

havforskningsregime». Det er et svært spennende og interessant utspill, og i det perspektivet bør Svalbard være en spennende arena for en slik satsing. I dag er dagen for å minnes han som ga den arabiske våren et ansikt – Mohamed Bouazizi, grønnsakhandleren og gateselgeren som tente den første fyrstikken, og som på dramatisk vis ga sitt liv i kampen for at andre skulle få det bedre. Vi kjenner alle til at den kampen han startet, har vært vanskelig og utfordrende. Det som skjer i Syria, er kanskje det mest grufulle eksemplet på hva det har kostet av menneskeliv og andre grusomheter i kampen mot autoritære regimer i regionen. I Tunisia ser vi at håpet om og troen på en bedre framtid er blitt synlig. Mange utfordringer gjenstår – slik representanten Nybakk var inne på i sitt innlegg – men innsatsen fra dem som får Nobels fredspris i dag, gir håp og tro på at Mohamed Bouazizis handling ikke har vært forgjeves. Jeg vil også benytte anledningen til å gratulere kvartetten fra Tunisia med en velfortjent pris. pris. Vi vil fra denne talerstolen nok en gang være tydelige på at vi vil følge opp og gjennomføre gjeldende langtidsplan i Forsvaret, og samtidig styrke bevilgningen under Forsvarsdepartementets område. I tråd med den spente sikkerhetssituasjonen i Europa og den øvrige verden må Norge ta sin andel av ansvaret i NATO. Spesielt viktig er det i en tid da mange allierte reduserer sine forsvarsbudsjetter. Vi ser at årets forsvarsbudsjett økes med nesten 10 pst., slik forsvarsministeren var inne på. Hun kaller det en historisk økning. Greit nok, men det er også en varslet økning, godt forankret i tidligere vedtak om investeringene i bl.a. nye kampfly og ny kampflybase. Effektivisering er viktig også i Forsvaret, og i tråd med gjeldende langtidsplan ser vi at det i årets budsjett frigjøres 193,5 mill. kr gjennom effektivisering – penger som kommer sektoren til gode. Det skulle bare mangle. Og ser vi oss tilbake, er det verdt å merke seg at Forsvaret har tatt ut en samlet, dokumentert effektiviseringsgevinst på over 40 mrd. kr de siste årene. Resultatet av dette har bidratt til en betydelig styrking og modernisering av Forsvaret. På denne bakgrunn synes Arbeiderpartiet det er urimelig å pålegge Forsvaret ytterligere effektiviseringskrav gjennom effektiviserings- og avbyråkratiseringsreformen. Det må være en utfordring for forsvarsministeren å se at dette skjer en gang. Det som er svært utfordrende med denne typen kutt, er at midlene som frigjøres, tas ut av Forsvaret, i realiteten er det et flatt kutt på Forsvarsdepartementets budsjettområde på 193 mill. kr. Denne urimeligheten vil Arbeiderpartiet rette opp i sitt budsjettforslag under rammeområde 8, hvor vi foreslår en økning på 193 mill. kr som kan brukes til å styrke vår forsvarsevne. [11:18:39]: Vi har hatt en nedbygging av vår totale forsvarsevne gjennom mange år, og en styrking av Forsvaret vil ta tid men regjeringen har begynt arbeidet med å øke Forsvarets operative evne. Satsingen på Forsvaret er den største siden sist vi hadde en borgerlig regjering. Budsjettet gir en prioritert styrking av operativ evne på utvalgte områder, også utover langtidsplanens forutsetninger. Vi har vært vant til at kriger utspiller seg langt fra våre grenser. De to siste årene har vist at selv fjerne kriger aldri er langt unna. Vi har sett fremmedkrigere reise til Syria for å kjempe for ISIL. Vi har sett andre slutte seg til terrorbevegelser i sine europeiske hjemland. Samtidig har flyktningkrisen med all tydelighet vist endringer i de globale sikkerhetsutfordringene. Regjeringen møter disse nye sikkerhetsutfordringene med en betydelig og nødvendig satsing på E-tjenesten, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og marin kontraterror med til sammen nær 400 mill. kr. Dette styrker forsvarssektorens evne til å bistå det sivile samfunn og bidra til samfunnssikkerheten. Regjeringen presenterte samarbeidspartiene på borgerlig side står bak – et budsjett med en betydelig og reell styrking av Forsvarets samlede bevilgning med i underkant av 49 mrd. noe som gir en budsjettøkning på hele 9,4 pst. fra 2015, og vi vil fortsette å øke budsjettet i kommende langtidsplan for å sikre økt forsvarsevne for Norge. Vi gjør viktige investeringer som skal ivareta relevante og moderne militære kapasiteter for framtiden: – F-35 kampfly med baseløsning – oppgraderinger av CV 90 stormpanservogner – kjøretøy til HV Vi gjør også konkrete grep med satsing på økt tilstedeværelse og styrket beredskap, samt en tydelig satsing på nordområdene: – permanent tilstedeværelse med en ubåt i nord flere flytimer med overvåkingsfly i nordområdene – økt aktivitet og vedlikehold i Sjøforsvaret – Marinejegerkommandoen fremdeles i permanent beredskap styrket evne til å bistå det sivile samfunn med støtte til politi og redningshelikoptre og fremdeles redusert reaksjonstid på helikopterstøtte til personelltransport

Hæren og HV Blant ungdommen i Norge har det skjedd en positiv endring de siste årene, der ungdommen nå konkurrerer om å få tjenestegjøre i Forsvaret. Det er jobbet godt og systematisk for å heve statusen og gjøre førstegangstjenesten attraktiv og 2016 er starten på allmenn verneplikt også for jenter. Samtidig er kompetansereformen med utvikling av et spesialistkorps godt i gang og fortsetter oppbyggingen videre i 2016. Jeg vil også understreke viktigheten av at arbeidet for å ivareta våre soldater og våre veteraner før, under og etter tjeneste følges opp med full kraft jeg er glad for at regjeringen viderefører den særskilte kompensasjonsordningen for personell som har pådratt seg psykiske belastninger i operasjoner i utlandet. utlandet. Høyre mener at Forsvaret i dag løser oppdragene sine på en meget god måte takket være motivert, dedikert og kompetent personell som gir av seg selv for vår trygghet i tjeneste både hjemme og ute. Våre tjenestegjøren de i operasjoner ute fortjener vår støtte og takknemlighet. Til slutt vil jeg mane til edruelighet og realisme i debattene knyttet til budsjettene på våre områder, for å oppnå best mulig effekt. Man kan fort se seg blind på tidligere hjertesaker og enkeltposter. Et eksempel er Senterpartiet, som under sitt landsmøte i år etterlot et inntrykk av at partiet ville komme med forslag til investeringer i milliardklassen for å nå 2 pst.-målet. Vel, i deres alternative budsjett kom det drøye 200 mill. kr. Senterpartiet lover milliarder, men kommer med millioner.

Da lyder forslaget som følger: «Stortinget ber regjeringen om å umiddelbart stoppe salg av våpen eller militært materiell til land som begår grove menneskerettighetsbrudd og overgrep mot egen befolkning.» SV mener vi må stanse all eksport av våpen og militært materiell til stater i krig, til udemokratiske regimer eller regimer som systematisk undergraver menneskerettighetene. Ved å vedta forslaget kan vi imøtekomme dette. Beriktiget forslag skal være levert inn.

[11:24:39]: Jeg tror det tar lang tid før fredagen tilleggsnummeret kom, blir glemt. Kuttet på 4,2 mrd. kr var et kutt som smalt i magen på meg som en knyttneve. Jeg snakket med noen som felte tårer over kuttet, ikke for sin egen del, men fordi det var dramatiske kutt for verdens fattigste. Da jeg leste om innretningen av kuttene, satt jeg bare og ristet på hodet. Her satt vi, Norge, i en fantastisk posisjon, velsignet med en fantastisk rikdom, og skulle altså ta 4,2 mrd. kr fra langsiktig bistand. gjøre en lang og opphetet historie kort: Jeg vil takke gode kolleger her i salen for konstruktive samtaler, for viktige samtaler og for et godt resultat. Vi klarte å få inn 2,5 mrd. kr til langsiktig bistand, med en tydelig innretning mot sivilt samfunn, mot klima, mot landbruk og mot forskning.

en tydelig utdanningsprofil, som vi sier er jobb nummer én. Vi vet at 250 millioner ikke kan lese og skrive i tiårsalderen. Nå skal bistanden spisses inn mot at enda flere skal kunne få utdannelse, og kvaliteten på utdannelsen skal bli bedre. Særlig jenter skal få lov til å få utdannelse.

Så er det også en tydelig konsentrasjon. Etter forliket er det en enda tydeligere og større fattigdomsorientering. Mer bistand skal gå til de aller fattigste, særlig sør for Sahara. Jeg etterlyser også at vi kan spisse enda mer, at enda mer av bistanden kan gå til de aller fattigste landene, og at en større andel av midlene går til de få landene vi ønsker å fokusere mest på, altså flere fokusland. det også en spissing vedrørende kanal. Jeg er veldig klar over at FNs stat-til-stat-bistand og bistand gjennom Sivilt samfunn har forskjellige mål, forskjellige effekter og kanskje forskjellige oppgaver. De fungerer på forskjellig måte. Noe er faglig, og som andre har vært inne på her, er også noe politikk. Jeg er i alle fall glad for at vi styrker bistand gjennom Sivilt samfunn så kraftig som vi gjør, sammenlignet med tilleggsnummeret, fordi jeg er trygg på at bistand gjennom Sivilt samfunn når de aller fattigste. Det er de vi vet har størst effekt av bistanden. Derfor er det sånn jeg oppsummerer høsten: Regjeringa forsøkte på mange måter i løpet av 14 dager å gjennomføre en reform av bistanden. Jeg etterlyser heller en stortingsmelding, en bred debatt om en reform, en oppdatering, av bistanden i den tida vi er i nå – ikke bare for flyktninger og den biten, men også det at bistandens andel av landenes inntekt er blitt mindre. Hvordan vi kan bruke bistand bedre, hvordan vi kan bruke de ulike kanalene på en bedre måte, eller hvordan vi ønsker å prioritere, hvordan vi kan konsentrere bistanden bedre om både tema og land,

En faglig debatt om hvordan bistanden kan bli enda bedre, hadde det vært bra å få en bred debatt om. Jeg vil også minne om at komiteens oppdrag til departementet om en mer detaljert beskrivelse av de ulike postene er viktig. I alle fall når en sitter og kutter, er det greit å vite hva som eventuelt rammes.

I Sverige utredet de muligheten for å bruke 50–60 pst., Danmark har kuttet bistand, osv. Jeg vil heller se til Tyskland og Storbritannia, som skjermer bistanden, men riktignok ligger lavere enn oss på bistand. Hva skjer dersom alle land velger å ta 30, 40, 50, 60 pst.? Da skjer det noe med den langsiktige bistanden. Jeg ønsker meg en regjering som i alle fall i debattene som kommer til å komme om endring i ODA-regelverket, er med på å snakke verdens fattigste sin sak, sånn at langsiktig bistand ikke kuttes drastisk.

dag. Norge har opplevd en utfordrende høst som har varslet nye og mer krevende tider i arbeidet for å få statsbudsjettet til å gå i balanse, men det har også vært krevende for å få våre verdier til å gå i balanse, for i høst har våre verdier virkelig blitt testet. Det en her i Norge ofte omtaler som «asylstrømmen», handler i realiteten om at veldig mange mennesker har søkt asyl i vårt land fra nød, sult og krig i sine hjemland. Miljøpartiet De Grønne mener at fortvilelsen disse menneskene kommer med, har forsvunnet mye i regjeringens fokus på de økte asylankomstene fra dem som ikke har grunnlag for opphold. Det som var flyktningenes krise, har blitt Norges flyktningkrise i løpet av høsten, og det handler veldig mye om retorikk. Det er et privilegium å kunne hjelpe dem som trenger det, men det betyr samtidig at vi må bruke penger og ressurser til å ta imot dem på en god måte. Samtidig må vi altså av flere grunner innstille oss på tøffe prioriteringer i framtidens budsjetter. Men jo tøffere prioriteringer, desto viktigere er det at prioriteringene er smarte og framtidsrettede, framtidsrettede på den måten at de skal ivareta våre viktigste verdier som samfunn samtidig som de bidrar til å løse utfordringer på kort sikt. Det er da viktig at våre prioriteringer ikke forverrer situasjonen i andre deler av verden hvor Norge har engasjert seg, for vi er del av en verden, og sannsynligvis vil vi bli mer og mer berørt framover av kriser i andre deler av verden, om det er konflikter, matmangel eller alvorlig sykdomsspredning. Derfor er vi sterkt uenig i at regjeringen har pekt ut bistand som hovedarena for de tøffe prioriteringene og de store kuttene. Regjeringen foreslo å kutte 4,2 mrd. kr i den langsiktige bistanden til utlandet, og vi har endt opp med et flertall som går inn for kutt på 1,8 mrd. mrd. kr i budsjettforliket. De Grønne er ikke imot at en går gjennom hvordan bistandsmidler brukes, og vi er så klart åpne for at noen midler kan brukes annerledes og mer effektivt, men mange av de kuttene som nå gjøres, er gode sivilsamfunnsprosjekter som fungerer, og det får store lokale ringvirkninger når de nå blir kuttet i. Det kuttes bl.a. i innsats for menneskerettigheter, demokrati og miljøkunnskap. Dette er midler som skal bidra til trygge forhold å leve i der folk har sin historie og sine hjem, og hindre at mennesker tvinges til å flykte, sånn som nå veldig mange gjør, bl.a. fra Midtøsten. En skal ikke prøve å redde verden gjennom bistand. En stadig større del av Norges rolle må skje i internasjonale fora, gjennom EU, gjennom FN, gjennom Schengenavtalen, som vi har vært inne på, men vi må også jobbe for mer rettferdige handelsregimer og ikke minst for at vår egen formue, gjennom Statens pensjonsfond utland, ikke investeres i virksomhet som fører til mer nød gjennom naturødeleggelser, klimaendringer eller konflikt.

For bare ett eller to år siden hadde det vært ganske utenkelig at et flertall i Stortinget vedtar et budsjett der det kuttes nesten 2 mrd. kr i bistanden til ut landet. I år har regjeringen dessverre valgt den enkleste og kortsiktige utveien i en budsjettknipe og dekket inn økte utgifter ved å kutte der hvor vi ikke ser de direkte følgene av det like tydelig fordi de befinner seg i en annen del av verden. Sånn kan ikke Norge fortsette. Vi lever i en tid da verden blir stadig tettere integrert, og stadig flere av våre viktigste utfordringer må løses globalt. Hvis vi skal unngå konflikter, hvis vi skal løse miljøutfordringene og utfordringene knyttet til migrasjon, må vi i Norge ta noen alvorlige diskusjoner utenfor komfortsonen vår og innse at det å være en del av en verden, vil kreve mer av oss, også i våre statsbudsjetter.

Som komitéle- deren sa, er det bred enighet om norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk, men det er likevel påfallende å lytte til denne debatten, der hovedtalerne fra regjeringens partnere her i Stortinget bruker mesteparten av sine innlegg til å kritisere regjeringens budsjettprioriteringer, spesielt på bistandsområdet.

mens regjeringspartienes talsmenn roser regjeringens prioriteringer i det opprinnelige budsjettet. Noen kraftfull retning på politikken blir det jo ikke ut av dette. av dette. En premiss for mye av den utenrikspolitiske debatten de siste par årene har vært at den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa er endret med Russlands annektering av Krim og innblanding i Ukraina «en helt annen sikkerhetssituasjon», sa representanten Øyvind Halleraker i sitt innlegg. Dette er riktig, og derfor har Norge også fulgt EUs sanksjoner mot Russland. Men fra Arbeiderpartiets side har vi også lagt vekt på viktigheten av fortsatt å opprettholde dialog og samarbeid i nord, også fordi nordområdene er vårt viktigste utenrikspolitiske interesseområde. Spenning og problemer lenger sør i Europa blir ikke mindre om det også blir spent i nord. Tvert imot – i spente situasjoner er det viktig å vedlikeholde kanaler for dialog og samarbeid på områder av felles interesse: samarbeid om ressursforvaltning, søk og redning, miljø og ikke minst folk-til-folk-samarbeid. Dette kan vi gjøre, og dette bør vi gjøre. Det tror jeg også våre allierte forstår betydningen av og støtter. Men av og til skapes det inntrykk, særlig fra Høyres talere, av at dette liksom er litt å svikte våre allierte. Nei, dette er ikke alenegang, slik representanten Helleland advarte mot. Særlig får man følelsen av at denne regjeringen har en uforståelig frykt for ikke å stå på god nok fot med USA. Vi ser det i hvordan regjeringen stemmer i FN når resolusjonene om arbeidet for en verden uten atomvåpen skal stemmes over, en visjon USAs egen president heiste opp kort tid etter at han tiltrådte. USA er vår viktigste allierte, og gode venner skal man ta godt vare på. Men det å ta vare på gode venner innebærer også at man må passe på at de ikke trår feil, for det kan hende at gode venner og allierte også gjør det. Tenk om Tony Blair hadde reist over til president Bush og sagt: Hør her, min venn. Du kan ikke gå til angrep på Irak uten et FN mandat i ryggen. Du risikerer å bryte folkeretten. – Tenk hvilke problemer vi kanskje hadde unngått om det hadde skjedd, og om den amerikanske presidenten hadde hørt på sin gode venn. Jeg vil komme tilbake til min replikk til forsvarsministeren om AIM, hvor det i Klassekampen onsdag altså ble kjent at regjeringen ikke bare planlegger å omgjøre flyverkstedet til et aksjeselskap, men også å selge det. Jeg er enig med statsråden, som i sitt replikksvar til meg sa at det kan være fornuftig å finne en industriell partner for å utvikle bedriften. Men det er noe annet enn å selge, og jeg kan ikke fri meg fra bekymringen for at det her ligger et visst ønske om å komme utenom å stille opp med den nødvendige kapital eller garantier som skal til for at man skal kunne konkurrere om denne vedlikeholdskontrakten. Jeg legger til grunn at regjeringen ikke tenker å stille seg slik at denne bedriften kan risikere å havne på utenlandske eller på private hender, som senere kan finne på å flytte den ut av Norge. La meg bare gjenta og understreke betydningen av at vi fortsatt støtter opp om prosessen på Balkan, og at vi synes det er uheldig at man der foretar så store kutt som det legges opp til i forliket mellom regjerings- og samarbeidspartiene,

[11:40:09]: Jeg vil snakke om europapolitikk, og mer spesifikt om EØS-midlene, i denne budsjettdebatten. Den konkrete bakgrunnen for det er den noe krasse merknaden fra Senterpartiet i budsjettinnstillingen om dette. For det første: EØS-midlene kan ikke ses på som en medlemskontingent, men som vårt bidrag til en økonomisk, sosial og kulturell utvikling i den delen av Europa som har størst utfordringer. En utjevning mellom øst og vest, nord og sør er en av hensiktene med det indre marked. Gjennom EØS er Norge med i det indre marked, dermed er det naturlig at vi også bidrar økonomisk til dette. Det er ingen land som betaler en kontingent for å være med i dette markedet. Alle EU- og EØS-land er med i det indre marked, og så er det forhandlet fram økonomiske bidrag fra dem som evner det, som går til land som trenger utvikling, både økonomisk, sosialt og kulturelt. For det andre: Erfaringene med hvordan disse midlene har blitt brukt, er gode. Det har gitt utvikling og forbedringer på de områdene som får støtte. Likevel er ikke ordningen perfekt, og det er sunt at det stilles spørsmål ved om pengene når fram, og om den gode hensikten fører til en positiv utvikling for menneskene som bor i de landene som får støtte. Riksrevisjonen har sett på dette for perioden 2004–2009 – altså hvordan det fungerte for ca. ti år siden. Undersøkelsen konkluderer med at prosjektmidlene i stor grad gikk til det som de skulle. Jeg er tilfreds med at det også siden den gang har foregått en utvikling og innovasjon når det gjelder hvordan man jobber, og at det stadig jobbes med å forbedre bruken av midlene.

både her og på andre budsjetter, inkludert f.eks. næringssubsidier. Når det er sagt, vil jeg understreke at jeg er kritisk til at Stortinget i dag vil bevilge mindre til bistand ute enn det vi har gjort tidligere. Den direkte koblingen, slik den er formulert, i den hensikt å argumentere imot å støtte prosjektene i ØstEuropa, framstår derimot som underlig – slik Senterpartiet beskriver det. De velger dessuten å trekke fram kuriøse kultur- og miljøprosjekter i et forsøk på å underbygge at EØS-midlene brukes til mye rart. Det er f.eks. ikke ett ord om at 10 pst. av de relevante programmene i Romania og Bulgaria skal gå til å bedre situasjonen for romfolket. Vi snakker da om utdanning, jobb, helse og bolig, som er svært viktige tiltak for en veldig utsatt gruppe i Europa. Jeg mener dessuten at støtte til sivilsamfunnet ofte er undervurdert som bidrag til utvikling i et land. En velfungerende justissektor, tiltak som sikrer kulturell trygghet og identitet, og bistand til å bygge opp organisasjoner kan være utslagsgivende for om et land lykkes med sin utvikling over tid. Da er det nærliggende å peke på vårt eget land i tida mellom 1814 og unionsoppløsningen. Organisasjonene, institusjonene og mye av det som vi kjenner i Norge i dag, ble til nettopp på 1800-tallet. Det gjelder også vår kulturelle og nasjonale identitet. Det er med andre ord gode grunner til å bidra økonomisk for å utvikle samfunn hos våre naboer. Det er bra for de menneskene som bor der, det er bra for Europa, og da blir det også bra for Norge. Jeg er derfor glad for at det er bred støtte i Stortinget for måten vi bruker disse midlene på, til tross for Senterpartiets innvendinger. Til sist vil jeg kort kommentere at dagens nyhet statsråd Helgesen kom med, om at man gjenoppretter tilskuddet til Ungarn, er positiv, særlig når det ses i sammenheng med at Ungarn nå jobber bedre med tanke på sivile rettigheter. Det viser at disse midlene gir oss makt til å påvirke en utvikling i en svært positiv retning, og det synes jeg er bra. Norge var tidlig ute med en egen strategi for nordområdene, og vi har ledet an i utviklinga i nord. I dag er 60 pst. av jordas befolkning representert gjennom Arktisk råd, og deltakerne har blitt flere og mer ambisiøse. I en slik situasjon er det enda viktigere enn før å beholde initiativet for å ha ledertrøya på i nord. Derfor er spørsmålet nå: Er Norge så framoverlent og så visjonær som vi bør være? Svaret på det er dessverre nei. Det kan se ut som om denne regjeringa mener at den forrige regjeringas nordområdesatsing var så god at de fortsetter den stort sett uendret. Det er i og for seg fint, men vi har altså gått fra fra nordområdesatsing til nordområdevidereføring, og det er ikke godt nok. Det som mangler, er de nye ideene, prosjektene og initiativene som leder an. Man kan snakke seg blå – som posisjonspartiene jo gjør – om enkeltposter på budsjettet.

og leverandørindustri for en framvoksende internasjonal havbruksnæring. Det kreves nye initiativ innen kartlegging, satellittovervåking og satellittkapasitet. Og det trengs mer kunnskap. Det er fremdeles navet i nordområdesatsinga. Sett mot dette bakteppet er ikke regjeringas nordområdesatsing så imponerende. Vi som er opptatt av nordområdene, har ventet i spenning i to år på de nye tiltakene, og vi venter fortsatt. Regjeringa har så langt ikke grepet sjansen – verken i regjeringserklæringa, trontaledebatter, statsbudsjetter, reviderte nasjonalbudsjetter, utenriksministerens redegjørelser, statsministerens nyttårstaler, partienes landsmøter statusrapporten om nordområdene var det vesentlige nye initiativ. I debatten i dag velger ingen statsråder å løfte nordområdene i særlig grad. Dersom det skal være sannhet i at nordområdene er vårt viktigste utenrikspolitiske interesseområde, må regjeringa rett og slett vise mer interesse for politikken og for nye initiativ enn det den gjør i dag. Når flere og større aktører for alvor melder seg på i nord, må vi være på hugget med nye tiltak, slik at vi beholder

[11:47:49]: Bistand er et tema som opptar oss i større og større grad. På en måte er dette beklagelig, for det beste er at alle kan klare seg selv. På den annen side er det tilfredsstillende å registrere at denne regjerings bistandsmidler og satsing overgår tidligere regjeringers. For Høyre er det alltid viktig å se på systemene, se om de er funksjonelle, se om bistanden gir den tilsiktede effekt. Etter min forståelse er dette nå blitt en kontinuerlig prosess i departementene. Bistand er mangfoldig, fra umiddelbar nødhjelp til mer langvarige prosjekter. Utdanning er grunnleggende for utvikling, jobbskaping og en varig vei ut av fattigdom. At regjeringen vil doble innsatsen for utdanning av barn og ungdom i land preget av ekstrem fattigdom, krise og konflikt, er Høyre stolt av. Det vil være spesielt viktig for oss å bidra til at flere jenter får utdanning. Toppmøtet om utdanning for utvikling i Oslo i juli var en stor suksess. Norge er blitt en synlig pådriver for at også andre land skal sette utdanning høyere på dagsordenen. Vi er tilfreds med å lykkes i å ta et globalt lederskap på feltene finansiering av utdanning, jenters utdanning, kvalitet og læring samt utdanning i krise og konflikt. At FNs generalsekretær har utnevnt vår statsminister til en leder og en pådriver for å nå tusenårsmålene for fattigdomsreduksjon, er et synlig bevis på det. En annen viktig og grunnleggende verdi er en god helse.

Vi ser at utdanning og tilgang til seksualundervisning og tilgang til prevensjon gir lavere barneog mødredødelighet. Næringsutvikling er en betingelse for jobbskaping og utvikling. Å ha et arbeid er grunnleggende, det motsatte er ødeleggende. Norfund er vårt viktigste bilaterale instrument, og det investeres i områder der bistand er viktig for å utløse private investeringer. Viktig er også at mens Norfund går inn i de store prosjektene med de store pengene, må de små og mellomstore prosjekter og oppstarter ikke glemmes, de som opererer mellom mikrofinans og Norfund. Et ikke ubetydelig antall jobber skapes der. Det er derfor viktig at mindre hjelpeorganisasjoner slik som f.eks. Partnership for Change, Acumen og andre gis støtte parallelt. Det vil sikre at investeringer med sosiale formål bidrar til at regjeringens bistandsmål nås, nemlig å skape varige arbeidsplasser. Regjeringen har lagt opp til at Norfund får en kapitaltilføring på 1 500 mill. kr. Dette representerer en ytterligere styrkning av økningen og viser at selv i en tøff budsjettsituasjon prioriterer regjeringen jobbskaping.

Med den stemmegivningen satte regjeringa to streker under sitt politiske linjeskift i norsk atomvåpenpolitikk – et linjeskift som ikke har støtte hos flertallet i Stortinget. Regjeringspartiene har brukt mye tid på å gjøre opposisjonens spørsmål til det store problemet. Angrep er som kjent det beste forsvar. Men når en i FN stemmer imot viktige forslag, og når organisasjoner som jobber for nedrustning, får kutt i støtten, er det betimelig at Stortinget spør og får svar. Jeg vil derfor bruke denne anledningen til å oppfordre regjeringspartiene til å svare på kritikken fra Stortinget av regjeringas politiske linjeskift. For å utdype: Linjeskiftet kommer klart til uttrykk i stemmeforklaringene som Norge avga på FNs generalforsamling. Der uttaler regjeringa seg negativt om nytteverdien av diskusjoner om forbud og sier at en slik prosess vil «polarisere det internasjonale samfunn» og «undergrave Ikkespredningsavtalen». Regjeringen sa videre at en «bør avstå fra å oppfordre stater generelt til å utforske muligheter for og støtte tiltak for å identifisere, utarbeide og framforhandle juridisk bindende effektive tiltak for kjernefysisk nedrustning». Norge har gått fra å være en pådriver i det humanitære initiativet til aktivt å demotivere andre land og svekke det voksende politiske grunnlaget rundt forhandlinger om et forbud. Arbeiderpartiets mål er en verden helt uten atomvåpen. Det er vanskelig å se for seg at en kan komme dit uten et folkerettslig bindende instrument. Men langt viktigere enn nøyaktig hvordan dette juridiske instrumentet skal være, er prosessen framover, hvordan vi kan mobilisere sterkt nok, politisk, til å overvinne motstanden vi vet vil komme. Hadde vi blitt sittende i regjering, ville vi ha fortsatt den gamle linja. Det ville for det første vært til beste både for nasjonal og global både for nasjonal og global sikkerhet, for det andre samsvarer det med Norges forpliktelser under Ikkespredningsavtalen, og for det tredje mener vi det er forenlig med vårt NATOmedlemskap. Den rød-grønne regjeringa sørget for at Norge som NATO-land bidro til samling, ved å gå i front for et initiativ som gikk på tvers av regioner og politiske konstellasjoner. Regjeringa bidrar nå til polarisering ved å gjøre denne helomvendingen. Jeg vil minne utenriksministeren på at stortingsflertallet senest i vår understreket at «Norge må spille en aktiv rolle som pådriver i det internasjonale arbeidet mot spredning av atomvåpen og arbeide langsiktig for et forbud mot slike våpen». I merknadene til statsbudsjettet skriver medlemmene fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og SV at en «forutsetter at regjeringen følger opp flertallsmerknader fra Stortinget». Jeg håper utenriksministeren benytter denne anledningen til å utdype hvordan han vil gjøre nettopp

Ingen er vel i tvil om at regjeringen tar den nye sikkerhetspolitiske situasjonen på største alvor. Som flere har vært inne på i tidligere innlegg i debatten – og som ikke kan understrekes sterkt nok etter mange år med nedbygging av Forsvaret, tvingende nødvendig å sikre ivaretagelsen av vår suverenitet gjennom å styrke forsvaret av landet, territorialfarvannene og nordområdene og prioritere økt operativ evne på kort og lang sikt. Regjeringen har derforgjortForsvaret tilbudsjettvinner og sikret den største økningen i forsvarsbudsjettet på lang tid. Oppfølging av kampflyanskaffelsen og kampflybasen utgjør hovedprioriteringen og står for hoveddelen av bevilgningsøkningene. Den gamle forsvarsbastionen Trøndelag trer igjen fram som et av de desidert viktigste tyngdepunktene i det norske forsvaret. Det forsterkes ved at de amerikanske forhåndslagrene nå oppgraderes. Anskaffelsen av nye kampfly med baseløsning fortsetter. Regjeringen foreslår å bevilge 8,6 mrd. kr i 2016 inkludert 1,1 mrd. kr i forskyving av utbetalingen fra 2015 til 2016. Det er nesten en fordobling av bevilgningen fra saldert budsjett 2015. Stortinget har allerede gitt bestillingsfullmakt for totalt 22 F-35 kampfly for levering i perioden 2015–2019. I budsjettforslaget legges det opp til anskaffelse av ytterligere seks fly med planlagt levering i 2020. Regjeringen planlegger også å bruke om lag 1,5 mrd. kr til å videreføre pågående investeringsprosjekter i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Trøndelag i 2016. Midlene vil i hovedsak bli benyttet til prosjekter på kampflybasen ved Ørland hovedflystasjon. De største enkeltprosjektene som vil bli videreført i 2016, er vedlikeholdsbygg, skvadronsbygg og i tillegg innløsing av eiendom. I budsjettet for 2016 foreslås det i tillegg igangsetting av to større nye prosjekter og beredskapsdepartementet se av rullebane og etablering av ny mannskapsforlegning. Med deployering og nytt materiell og utbygging av anlegg følger også vedlikeholds- og servicebehov. Jeg er glad for at regjeringen er positiv i sin tilnærming til å samarbeide med næringslivet i regionen om leveranser på vedlikeholdssiden. Her ligger det store muligheter for bedrifter som tilfredsstiller kvalitetskravene, og som har den spisskompetansen som Forsvaret som en krevende kunde legger til grunn for samarbeid. Det er altså mange spennende muligheter i hele landet, også i en region der Forsvaret alltid har stått sterkt, ikke minst i oppslutning og i befolkningens bevissthet.

[11:57:21]: Representanten Henriksen nedsnakket med store ord regjeringens nordområdepolitikk. For å komme litt i vater med realisme anbefaler jeg representanten å lese konjunkturbarometeret for Nord-Norge samt mitt innlegg tidligere i dag. i dag. Tilstedeværelse i nord er avgjørende for å forstå og håndtere klimautfordringene. Derfor er regjeringens prioritering av økt nasjonal og internasjonal forskning på klima og miljø i disse områdene viktig for bedre ressursutnyttelse og miljøforvaltning. Med bakgrunn i den krevende situasjonen for Store Norske Spitsbergen Kulkompani vil tildelingen regjeringen foreslår for 2016, bidra til sysselsetting, vekst og utvikling på Svalbard ved bl.a. rehabilitering av energiverket i Longyearbyen, utbygging av observatoriet i Ny-Ålesund og forsterket redningsberedskap for Sysselmannen. Et annet viktig område er satsingen med 15 mill. kr til kvalitetssikring og videreutvikling av planene for ny havneinfrastruktur i Longyearbyen. En økt havnekapasitet muliggjør mottak av større skip som kan gi vekst til flere næringer, deriblant turistnæringen. Fiskeriministerens støtte til forslaget om å etablere fiskemottak på Svalbard er også et viktig innspill til økt aktivitet ved å nyttiggjøre den økende fiskeriressursen rundt Svalbard. Det er viktig å se på nye næringer når det nå er store utfordringer for kulldriften. Som vi alle kjenner til, har utviklingen i Russland gått i en foruroligende retning de siste årene. Samtidig har det hele tiden vært viktig for Norge å ivareta et godt naboskap. Dette har regjeringen hatt et bevisst forhold til. Vi vil fortsette å opprettholde vårt gode samarbeid innen fiskeriforvaltning, søk og redningstjeneste, folk-til-folk-samarbeid, miljøforvaltning og atomsikkerhet, helse, forskning og utdanning – for å nevne noen områder. områder. Til slutt vil jeg påpeke at det er litt forunderlig at Arbeiderpartiet ved representantene Simensen og Henriksen nå synes det er for liten satsing på nordområdene. Det er ulike måter å regne seg fram til nordområdesatsingen på, men departementets egne tall er klare: Denne regjeringens satsing beløper seg til om lag 2,7 mrd. kr for 2016, mot 1,9 mrd. i den rød-grønne regjeringens siste budsjett. Jeg lar tallene tale for seg selv. Så vil jeg også nevne at Arbeiderpartiets representant, Jonas Gahr Støre, heller ikke nevnte nordområdene i sitt innlegg. Da lurer jeg på om representanten Simensen mener at han ikke bryr seg om nordområdesatsing.